(SDP)** Nakon stanki prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o: - Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa, prvo čitanje, P.Z. broj 109. Predlagatelj je Vlada RH. Odbori za zakonodavstvo i gospodarstvo su odnosno Odbor za zakonodavstvo je samo odradio raspravu o ovom zakonu. I molila bi predstavnicu Vlade državnu tajnicu Natašu Mikuš Žigman da nam da uvodno izlaganje. Poštovani zastupnici. Evo zadovoljstvo mi je što imam priliku uvodno predstaviti novi Prijedlog zakona o procjeni učinka propisa. Uvodno bih željela reći što podrazumijeva pojam procjene učinka propisa. Naime, novim prijedlogom zakona se postupak, dakle definira kao postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona kroz analizu izravnih učinaka sa ciljem da se odabere dakle optimalno zakonsko rješenje ili poduzmu druge aktivnosti i mjere. Procjena učinka propisa kao postupak je dio i agende Europske komisije bolji propisi. Ona se provodi na razini institucija EU ali ali i svaka zemlja članica, dakle EU mora pronaći način da se ti osnovni principi agende ugrade u zakonodavni postupak zemlje članice EU. Bitne odrednice te agende su sljedeće. Dakle da pravodobno se planira izrada zakona, da izrada zakona bude kvalitetna, dakle kvalitetan postupak i da je ona temeljena na analizi postojećeg stanja. Da se pri tome razmatraju dakle očekivani gospodarski, socijalni, okolišni i drugi relevantni učinci predloženih zakona. Da se pri tome dakle objektivno analizira očekivani ishod zakona. Da u postupak budu uključeni dionici, dakle uz puno poštivanje, dionici na koje se taj zakon odnosno propis odnosi. I da naravno njihova stajališta budu uzeta u obzir, poštovana i naravno argumentirano dostavljeni odgovori stručnih nositelja u slučaju dakle slaganja ili ne slaganja sa iznesenim stajalištima. Isto tako je bitno pravodobno osigurati potrebna sredstva i resurse za učinkovitu provedbu predloženih i donesenih zakona. Što sa time postižemo? Dakle primjenom ovih načela ustvari postižemo da imamo jedno povoljnije poslovno okruženje, da se postiže pravna predvidivost i sigurnost i da se zakonodavni postupak dakle otvori svim zainteresiranim dionicima kroz jednu pojednostavljenu proceduru izrade procjene učinka propisa ovih zakonskih prijedloga. Ono što bih također željela naglasiti je dakle da je prijedlog ovog zakona dio mjera iz nacionalnog programa reformi za 2016. godinu a ujedno i dio paketa koje su, dio paketa mjera koje su bitne za daljnje povlačenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Prema tome, cijenjeni zastupnici, predmet ovog zakona se doista tiče svih nas. On nam omogućava da stručni nositelji izrade propisa a to su prvenstveno središnja tijela državne uprave prilikom pripreme i prilikom izrade zakona dakle osobito obrate pažnju na analizu očekivanih posljedica koje će proisteći iz prijedloga zakona uz puno uvažavanje i uključivanje javnosti, odnosno zainteresirane javnosti u njegovu izradu. Ono što bih također željela reći, kao što znate dakle ovaj prijedlog zakona nije novina u našem pravnom sustavu. Sada važeći strateški i normativni okvir procjene učinka čine sljedeći akti. Dakle, važeći zakon o procjeni učinaka propisa koji je na snazi od 1. siječnja 2012. godine, zatim Uredba o provedbi postupka procjene učinka propisa i Strategija procjene učinaka propisa i akcijski plan za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Nakon trogodišnje pune primjene ovih propisa Vlada je pristupila analizi primjene ovog zakona te je na temelju izvješća o izvršenju godišnjih planova normativnih aktivnosti za trogodišnje razdoblje znači za 2013., '14. i '15. godinu, kao i na temelju Izvješća o provedbi procjene učinaka propisa za isto razdoblje dakle od '13. do '15. godine došla do sljedećih zaključaka. trendovi su dosta nepovoljni i pokazuju sljedeće. Da je izvršenje godišnjih planova normativnih aktivnosti u konstantnom padu. Evo indikativno je dakle da za 2015. godinu imamo izvršenje godišnjih planova normativnih aktivnosti na razini od 10,7%, dakle doista jedan podatak koji rekla bih je i malo zabrinjavajući. Od 140 planiranih zakonskih prijedloga u ovom trogodišnjem razdoblju a koji su se trebali izraditi dakle u postupku procjene učinka propisa izrađeno je ukupno 34 što iznosi manje od 25%. Isto tako od 589 utvrđenih prijedloga zakona na sjednicama Vlade u trogodišnjem razdoblju dakle 400 prijedloga zakona nije bilo obuhvaćeno godišnjim planovima normativnih aktivnosti. Dakle govorimo o postotku od 70% svih utvrđenih zakonskih prijedloga kojih praktički nije bilo planirano. Smatramo da složen i dugotrajan postupak procjene učinaka propisa ustvari obeshrabruje stručne nositelje izrade propisa od njegove primjene. Odnosno ono što se u praksi događa jest da je procjena učinaka ustvari forma, ona proceduralna i administrativna zadaća i dakle to upravo se vidi i u ovim pokazateljima koje sam sada iznijela. Rezultati ove provedene analize su ukazali na sljedeće. Dakle da je potrebno pojednostaviti normativni okvir za procjenu učinaka propisa, da je potrebno bolje regulirati moguće izvanredne situacije koje se javljaju u zakonodavnom postupku. I isto tako da je potrebno jačati analitičke kapacitete za provedbu procjene učinaka propisa u stručnim nositeljima. Ovim zakonom, odnosno prijedlogom zakona želi se upravo zaustaviti navedeni nepovoljni trendovi i uspostaviti pravna sigurnost i predvidivost te kreirati posljedično tome i poticajno poslovno okruženje. Ovaj prijedlog zakona je izrađen prema sada važećem postupku procjene učinaka propisa što znači da je prošao kroz dva kruga savjetovanja. Isto tako dakle održana su dva javna izlaganja materije prijedloga ovoga zakona a zatraženo je i dobiveno mišljenje 40 tijela državne uprave, pravnih osoba sa javnim ovlastima, strukovnih komora te je nacrt prijedloga zakona raspravljen i u okviru Gospodarsko-socijalnog vijeća. Ovim zakonom predlažemo pojednostaviti postupak i značajno skratiti vrijeme koje je potrebno za provedbu cjelokupnog postupka procjene učinaka propisa. Sada ću ukratko ustvari vam iznijeti najvažnije novine koje ovaj prijedlog zakona donosi. Dakle, konkretno u sada važećem zakonu postupak vezan uz nacrt prijedloga iskaza trajao je najmanje 45 dana, a daljnji postupak vezano uz izradu prijedloga iskaza i nacrta prijedloga zakona dodatnih 15 do 30 dana. Sada je korak izrade nacrta prijedloga iskaza izostavljen, a cjelokupni postupak procjene učinaka propisa umjesto u 60 dana moguće je dovršiti u 30 dana. Dakle, u bitnome u stvari skraćeno vrijeme u kojem je moguće procjenu izvršiti. Značajna se uloga daje procjeni učinaka nacrta prijedloga zakona na malo gospodarstvo putem testa na malo i srednje poduzetništvo putem tzv. …/Govornica se ne razumije./… testa i isto tako se značaj daje procjeni administrativnog troška korištenjem tzv. SCM metodologije, dakle standard cost model metodologije u tom dijelu je institucionalizirana suradnja između Ureda za zakonodavstvo i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao tijelo koje je nadležno za MSP test i SCM metodologiju. za svaki nacrt prijedloga zakona koji ide u postupak dakle pripreme i nakon toga usvajanja obavezno se provode dakle dva elementa, dva postupka. Prethodni postupak procjene učinaka propisa, a ovisno o rezultatima tog postupka, dakle ukoliko se pokaže da zakon ima učinak, onda se provodi detaljna procjena učinaka propisa. Dakle, to su ta dva temeljna koraka koje zakon predviđa. Uz gospodarske učinke koje sam prethodno spomenula ovim zakonom su obuhvaćeni također socijalni učinci, učinci na rad i tržište rada, na zaštitu okoliša, na zaštitu ljudskih prava i na tržišno natjecanje. Dakle, to su aspekti koje ovaj zakon prepoznaje kao bitne u smislu učinaka. Nacrtom prijedloga zakona zadržana je obaveza Vlade da svake godine donese plan zakonodavnih aktivnosti koji sadrži sve nacrte prijedloga zakona koje se planira predložiti cijenjenom tijelu, dakle Hrvatskom saboru tijekom godine uključujući i zakone kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa zakonima EU. Kako je dosadašnja primjena zakona pokazala da postoji nekoliko kategorija zakona za koje nije svrhovito provoditi postupak procjene učinaka propisa ovim zakonom propisano je da se u cijelosti isključuje, odnosno mogu isključiti od primjene postupka postupci kod potvrđivanja međunarodnih ugovora, zatim provedbe uredbi i drugih obvezujućih pravnih akata EU koji se izravno primjenjuju na području RH. Zatim propisi vezani uz izvršenje državnog proračuna RH i davanje ovlaštenja Vladi da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. Također se predviđa da procjena može biti izvršena provedena i u ex post modelu, odnosno uvodi se obaveza naknadne provedbe procjene učinaka propisa u slučajevima kada je nacrt prijedloga zakona izuzet od provedbe procjene učinaka propisa ukoliko ukoliko se isti donosi radi zaštite interesa RH, nekog žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobito gospodarskog, odnosno socijalnog interesa uz detaljno navođenje razloga. Dakle, u tom slučaju, takvim iznimnim slučajevima postoji obaveza provođenja učinka propisa u roku od 2 godine od stupanja na snagu takvog zakona. Vlada RH je u programu za mandatno razdoblje od 2016. do dvadesete godine istakla da je pozitivno sigurno i stabilno poslovno okruženje jedan od preduvjeta za odluku poduzetnika o pokretanju i širenju poslovanja u Hrvatskoj. Uz već doneseni akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva kojim fokusirano uklanjamo upravo administrativne prepreke poslovanju i smanjujemo administrativne troškove smatramo da dosljedna provedba ovog zakona treba rezultirati manjim brojem neplaniranih zakonodavnih aktivnosti, jednostavnijim i kraćim postupkom procjene učinaka propisa, te daljnjem otvaranjem zakonodavnog postupka prema javnosti. To u konačnici donosi veću pravnu predvidivost i sigurnost, jačanje vladavine prava, smanjuje prepreke, smanjuje administrativne troškove kao što sam prethodno rekla kako za građane tako i za poslovne subjekte. Prijedlog zakona se, dakle predloženo je usvajanje Hrvatskom saboru kako bi se ovaj način pripreme i izrade Nacrta prijedloga zakona dodatno unaprijedio, pojednostavnio i uklonio postojeće nedostatke primjene sadašnjeg Zakona o procjeni učinaka propisa. Zahvaljujem na pažnji. Hvala vama. Imamo tri replike na vaše izlaganje. Prva replika je zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Normativni okvir je vrlo bitan, a poglavito sve što zaustavlja pravnu nesigurnost je dobro, tako da ovim zakonom se pokušaju u biti svesti da učinci i propisi budu ostvareni, tj. da budu u stvarnome životu predvidivi. Međutim, narod u Hrvatskoj vidi da je pravna nesigurnost jer iz očitih primjera, pa primjera spominjali ste gospodarski zakonodavni okvir, tržišni. Primjer baka koja na tržnici prodaje luk ili kapulu i ako dođe inspektor onda će završiti kao što je završila mjesec dana u zatvoru. A ako nas Todorić, Tedesci ili neki slični tajkuni cijelu državu Hrvatsku drže za gušu, cijeli gospodarski sustav, stotine tisuća ljudi dovedeno je politikama. Ne nisu ti ljudi krivi, nego su politike dosadašnje i s lijeva i s desna dozvolile da se na taj način ponašaju. Nikome ništa, nego čak neki plaću nad njihovom sudbinom. Mi moramo plakati nad sudbinom blagajnica, nad sudbinom zemljišta koje smo im dali, potencijale, resurse. Znači pravna nesigurnost je u Hrvatskoj ogromna. Baka koja prodaje na tržnici luk je zatvorena svoj koji je proizvela mukom i trudom, je zatvorena mjesec dana a Todoriću se plaće nad njegovom sudbinom. Nema pravne sigurnosti i nema pravne sigurnosti i nema pravnih učinaka na taj način. Ovaj zakon je dobar i papirnato će biti dobar, a kao i brojni zakoni što su napisani jednostavno vrijede kao ovaj prazni papir, moremo ga iskidati, a to je do sada vidljivo. Hvala lijepo. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vam lijepo. Idemo na sljedeću repliku, zastupnik Davor Vlaović. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice. Rekli ste da je zakon o procjeni učinaka propisa dobar alat središnjim državnim tijelima u kreiranju zakonodavnog okvira u RH što mi iz HSS-a pozdravljamo i ujedno vas pozivamo da ovaj zakon bude alat svim središnjim državnim tijelima da što manje zakona u Hrvatski sabor dolazi po hitnom postupku jer onda nema prave procjene učinaka propisa na terenu, onda to ad hoc donosimo i na kraju vidimo da su neki zakonski propisi i neprovedivi što često nas onda prema van i prema gospodarstvu pretvara u državu koja je prenormirana i da u okviru različitih zakona, različita državna tijela različito i tumače provedbene propise i fali nam provedbenih propisa. niste spomenuli, a često je u zakonima na kraju piše da za ovaj zakon ne treba dodatna financijska sredstva. Temeljem toga je kritika s moje strane u ime općina, gradova i županija da vrlo često se propiše takav zakon, prenesu obveze na jedinice lokalne samouprave, a onda u provedbi treba općina, grad ili županija financirati nekakve provedbene propise i provedbu istih. Primjerice, financiranje civilne zaštite, Crvenog križa, vatrogastva, obarane od tuče i vidimo da tada donositelj zakona nije pravilno procijenio učinke na terenu. A zadnji primjeri, a govorili ste o potrebi poticanja gospodarstva je u graditeljstvu gdje svaki obrtnik, poduzetnik mora imati zaposlenog dip.ing. građevine, ja bih volio da ih u Hrvatskoj ima toliko, ali jednostavno ih nema i ljudi su prisiljeni zatvarati obrte jer netko nije pravilno procijenio provedbene učinke tih propisa. Slično je i u poljoprivredi, baka neće imati kupiti gdje sjeme lučice da sada posadi i zaštiti od lukove muhe jer u poljoprivrednoj apoteci mora biti dipl.ing. poljoprivrede, a mi ih nemamo toliko u Hrvatskoj niti ih onaj tko ima apoteku može platiti. Hvala. **Opačić, Milanka (SDP)** Hvala vama. Još jedna replika, zastupnik Kažimir Varda. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvažena državna tajnice. Sada ste u uvodnom izlaganju govorili da se iz procjene učinka propisa isključuje primjena procjene kada se zakon donosi radi potvrđivanja međunarodnih ugovora, što mi je jasno, radi provedbe uredbe i drugih obvezujućih pravnih akata EU. Zapravo moje pitanje jer sam se javio za raspravu, koji su to akti EU za koje ne treba procjena kod donošenja naših zakona? Zar i direktive nisu akti EU, a primjenjujemo ih kroz zakonske propise? Ja sam jučer o tome govorio nešto vezano za obvezu planiranu ili predloženu obveznu, obveznih zdravstvenih pregleda starijih osoba od 65 godina. Dakle i kada se radi o direktivi koja se primjenjuje kroz određene zakone, odredbe te direktive su također obvezne. Mi smo tu direktivu prihvatili i moramo je primijeniti u vlastito zakonodavstvo. Prema tome, ne vjerujem ili sam uvjeren dapače da bi morali napraviti procjenu učinka i i prijedloga zakona koje donosimo i na osnovu direktiva. Molim vas odgovor. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Odgovorit će uvažena državna tajnica. Izvolite. Cijenjeni gospodine zastupniče. Hvala lijepo na vašoj sugestiji. Evo što se tiče pojašnjenja na vaše pitanje, kada se radi o uredbi i drugim obvezujućim pravnim aktima EU koji se izravno primjenjuju, upravo pravni sustav EU i jest koncipiran da kojeg smo i mi dio kao zemlja članica, jest koncipiran na način da su uredbe direktno primjenjive u našem pravnom sustavu. ono što ovime mislimo su ustvari provedbeni akti kojima se utvrđuju tijela nadležna za provedbu tih uredbi kao i prekršajne odredbe u slučaju da dođe do kršenja uredbi koje su izravno primjenjive u sustavu. Što se tiče potvrđivanja međunarodnih ugovora, tu je na Odboru za zakonodavstvo bila sugestija da postupak procjene da da se ne isključi obligatorno već fakultativno, dakle da se može provesti, ali da on ne bude obavezan, obavezno isključen. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvažena zastupnica Marija Jelkovac. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. U ime kluba rekla bih nešto o ovom prijedlogu zakona, većinu toga je državna tajnica već rekla pa ću nastojati da se ne ponavljam, a malo ću i proširiti svoja razmišljanja o ovoj temi nekim općim pitanjima koja me muče obzirom kada razmišljamo o normativnim aktivnostima u RH. Ono što je bitno reći da je i ovaj prijedlog zakona prošao kroz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Ovaj prijedlog zakona je ustvari rezultat jedne analize zakona koji je sada na snazi koji je stupio na snagu 1.1.2012. godine i dobro je što se nakon uočenih nedostataka u određenom razdoblju koliko je zakon bio na snazi, prišlo poboljšanju normativnog rješenja kako bi zaista ovaj postupak procjene učinaka pravnih propisa bio učinkovitiji. Ono što je analizom uočeno i što je i ovdje naglašeno od strane izvjestiteljice je zaista možda i zabrinjavajuće. Zašto to kažem? Zaista smo svjedoci da u zadnjih nekoliko godina većina normativne aktivnosti događa se neplanirano što nije u konačnici dobro i što puno puta dovodi do hiperprodukcije normativnih akata. Čini mi se da naši građani koji se bave obrtništvom npr. puno puta imaju osjećaj da moraju imati svoje, da ne kažem odvjetnike koji će za njih pratiti ono što se događa u u propisima vezanim za njihovu djelatnost kako ne bi jednostavno propustili nešto što je važno kako bi poslovali u skladu sa zakonom. I mislim zato da je dobro da se normativna aktivnost može i da se planira a da se zaista samo onda kada je to opravdano donose propisi u nekim hitnim procedurama. Mislim da na tom području zaista možemo napraviti kvalitativne pomake. Praksa je također pokazala da se godišnji planovi normativnih aktivnosti sve manje izvršavaju i to je vezano i na ovo što sam govorila, dakle isto tako zaključujem može se popraviti i biti bolje. Ono što je dobro da se nakon takve analize zaista pristupilo cjelovitom promišljanju kako popraviti taj zakon kako bi on proizveo bolje učinke. I mislim da je vrlo dobro što se skratilo vrijeme za samo provođenje cjelokupnog postupka procjene učinaka propisa iz razloga što na taj način ćemo ipak doprinijeti da se ta procjena učinaka propisa provodi u većini slučajeva kada se propis donosi i da ne može biti opravdanje da za to nije bilo vremena, da je postupak prekompliciran i da će se zbog takvih razloga to izbjeći. Mislim da je ustvari vrlo pohvalno što se to vrijeme skratilo za više od pola vremena koje je po sadašnjem zakonu potrebno. Što proizlazi iz toga da je do sada bilo potrebno, znači u onom prvom postupku procjene iskaza 45 dana pa onda još 15 do 30 dana, u većini slučajeva je to bilo 30-ak dana a sada je cjelokupni postupak sveden na 30 dana što mislim da je vrlo dobro. Ono što je pokazalo se i do sada tijekom važenja ovog zakona da je dobro i da je javnost bila zainteresirana za sudjelovanje u postupcima i da je to pokazalo dobre rezultate, da je doprinijelo transparentnosti normativnih aktivnosti i na neki način dovelo i do toga da se građani osjećaju i zainteresirani a i na neki način osjećaju i veću pravnu sigurnost kada mogu i sami dati primjedbe i sudjelovati u tom postupku. Ono što također mislim da je dobro a što se uvodi ovim novim prijedlogom a to je obveza procjene izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona na pojedine adresate a osobito na građane, obitelji, kućanstva, male, srednje i velike poduzetnike, radnike, umirovljenike i Također je dobro da je zadržana obveza Vlade da donosi godišnji plan normativnih aktivnosti u kojemu će biti sadržani svi nacrti prijedloga zakona koje se planira predložiti Hrvatskom saboru na donošenje a isto tako i svih zakona kojim kojim ustvari RH usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU. Uređuje se i postupak za ove, 'ajmo to tako reći prijedloge zakona koje bi trebalo donijeti po hitnoj proceduri što je također dobro. A isto tako dobro je da se i normira one propise gdje nije potrebno provoditi ovaj postupak. Dobro je također da se u onim situacijama kada je zaista potrebno donijeti hitno neki normativni akt a nije moguće provesti provesti ovu proceduru iz razloga što RH prijeti neka veća opasnost ili šteta da se u tim situacijama propisuje da se taj postupak ne mora provoditi prije donošenja zakona ali da je, postoji obveza da se on provede naknadno u roku od 2 godine. Očekujemo da će primjenom ovog zakona na ovako izmijenjen način ipak većina propisa proći kroz ovu proceduru i da će zaista se voditi računa da će svi dionici koji sudjeluju u tom postupku sudjelovati aktivno i da će se voditi računa zaista više o samim učincima propisa na adresate na koje je propis usmjeren a ne toliko na samo finalno donošenje propisa. Znači ne bi smjelo biti jedini cilj samo donijeti propis. Ono što bih još na kraju naglasila da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva kako je u obrazloženju prijedloga navedeno. Međutim, smatram da će za kvalitetno povođenje ovog zakona zaista biti potrebno osigurati i ja bih rekla dovoljan kapacitet ljudske snage, odnosno ljudi koji će se zaista baviti aktivno provedbom ovog zakona jer ako toga ne bude onda bi se zaista moglo dogoditi da imamo zakon koji je lijepo napisan, ali ga nema tko provoditi. I vidjet ćemo da li će u budućnosti trebati onda iz tih razloga možda možda planirati i dodatna sredstva, odnosno ako ne na državnoj razini vjerojatno će se možda to odraziti i na nekakvim lokalnim razinama. Klub HDZ-a će podržati ovakav prijedlog zakona jer smatramo da je on kvalitativan pomak u odnosu na sadašnji zakon i da je u stvari ovaj prijedlog ja bih tako rekla iznjedren sa kvalitativnim boljim rješenjima koja su donesena nakon kvalitativne analize sada važećeg propisa. I ono što bih poručila na kraju. Ako budemo imali učinkovitije propise u RH imat ćemo efikasniju državu, pravno sigurnu državu i na kraju imat ćemo i sve zadovoljnije građane. Hvala vam. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Gordana Marasa, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Gospođo Jelkovac, vi ste u svojoj raspravi pohvalili s čime se i ja slažem da se ovaj zakon donosi i da bi bilo dobro da se i u prošlosti primjenjivao jer primjerice dijelim također vašu zabrinutost po pitanju problema poslovanja obrtnika. Znači da je gospodin Marić napravio kvalitetnu procjenu i znači test za malo i srednje poduzetništvo, odnosno za obrt vidio bih da primjerice učinak njegovog zakona koji je vezan za porez na dobit omogućuje Obrtničkoj komori da digne članarinu svim obrtnicima u RH sa 52 kune mjesečno na 76 kuna mjesečno samo izmjenom tog zakona koji je definirao gospodin Marić, znači povećanje neoporezivog dijela omogućila je predsjedniku Obrtničke komore koji je kandidat HDZ-a za župana Krapinsko-zagorske županije. Toliko o tome i volio bih da ovo čuju svi poduzetnici u Krapinsko-zagorskoj županiji, da čovjek koji je dodatno opteretio poduzetnike, odnosno obrtnike za preko 50% obvezne komorske članarine, kandidat kojeg HDZ gura za župana. Toliko o vašoj brizi za obrtnike, to ste također spomenuli u raspravi. Kada tog čovjeka koji opterećuje obrtnike sa dodatnim nametima gurate i predlažete za župana Krapinsko-zagorske županije. I sa druge strane, bilo bi dobro da je gospodin Marić prilikom predlaganja ovih svih zakona poreznih koristio ovu metodologiju jer bi onda ustanovio da omogućuje Dragutinu Ranogajcu, kandidatu HDZ-a predsjedniku Obrtničke komore Hrvatske da optereti dodatno sve obrtnike, pa tako i tisuće obrtnika … Hvala. učincima propisa i o tome kako imaju veze isto tako i na to kakav učinak imaju prema našim građanima, između ostalog i obrtnicima smatrala sam da zbog povećane hiperprodukcije propisa većina njih teško to može pratiti i snalaziti se. Ovo o čemu ste vi govorili ja vas podsjećam da se ni jedan propis ne donosi radi On se donosi radi svih u društvu i ne možete ovako komentirati učinak propisa gledajući kako se u konkretnom slučaju nešto može iščitati ili ne iščitat. Ja vam samo želim reći da će se o tome kakve učinke će proizvesti propisi koje smo donijeli tek se vidjeti, a odnose se na Ministarstvo financija. Hvala. Hvala. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo državna tajnice Nataša Mikuš Žigman, gospođo Pogačić Zdenka jedna od ja bih rekao najboljih službenica u Vladi RH pošto to znam i iz osobnog primjera radivši sa njom. Hvala vam što ste došli ovdje da nam predložite ovaj zakon za koji sam uvjeren da će u Hrvatskom saboru dobiti unisonu podršku zbog toga što uvodi obvezu da oni koji predlažu zakone, a to je najčešće Vlada ali i zastupnici u Hrvatskom saboru provode određene postupke. Naravno zakon obavezuje Vladu kao tijelo koje planira zakonske aktivnosti tijekom godine da planiraju i da te zakone koje upućuju u proceduru su obvezni testirati i na to kako taj zakon djeluje na male i srednje poduzetnike i na građane RH da bi vidjeli, znači koji je učinak konkretno i troškovno ili ja bih rekao na način da olakšava poslovanje ili olakšava život naših građana, da vide koliko će se to na njihov svakodnevni rad i život odnositi, odnosno koliki će biti učinak na to. S druge strane apsolutno je potrebno što zakon također predviđa da se i planiraju određene aktivnosti tijekom godine, mi vidimo da i po podacima koji su ovdje, da još nismo na razini da bi čovjek rekao kada se nešto planira da se to i izvrši. Dosta zakona dolazi i mimo plana zakonodavnih aktivnosti jer su oni potrebni, ali zakon definira da se i kod njih treba naknadno ukoliko se pokaže da je zakon zbog hitnoće mora biti brzo uvršten, odnosno da nije mogao biti planiran, da se mora također i naknadno ako ide u ubrzanoj hitnoj proceduri napraviti naknadna promjena promjena učinaka propisa. I to je sve skupa dobro i jednog dana vjerujem da će i naša administracija doći do razine ne da bude ostvareno 37 ili 40% plana, nego da to bude 70, 80, a da 20% eventualno budu iznimke odnosno ono što nije bilo u planu. Znači trend mora biti pozitivan i za to se moramo boriti. Ono što je naš zadatak ovdje je da shvatimo kvalitetu i potrebu ovog zakona, da shvatimo šta on znači. I evo meni je problem što vidim ovdje još uvijek nerazumijevanje, znači nema tu šta će biti, ki bi da bi. Tu se točno može procijeniti šta pojedini zakon znači sutra za opet ću reći obrtnike. Znači kada ministar Marić predloži izmjene Zakona o dohotku koji oslobađa nažalost vrlo mali broj onih kojima je to zbilja potrebno i za mali iznos, a najviše oslobađa one koji su najbogatiji, on može odmah procijeniti da se sukladno tom zakonu omogućava Obrtničkoj komori da digne obvezni komorski doprinos sa 52 na 76 kuna, što nisu trebali napraviti i nije bilo, ja bi rekao, ni potrebe niti bilo čega drugoga, ali su to napravili odmah i pokazali da uopće ne vode brigu o obrtnicima. Svi obrtnici koji nas sada gledaju moraju biti svjesni da je prva prilika koju je Dragutin RAnogajec iskoristio da bi dignuo prihode sebi i svojoj komori koja mu je omogućena od Zdravka Marića, možemo sada ovdje pretpostaviti da je možda bio motivacija Zdravka Marića da omogući dodatne prihode Obrtničkoj komori. Znači prvi trenutak od 1.1. ove godine komorski doprinos je dignut za 24 kune mjesečno odnosno drugim riječima za 50% skoro 50% što na godišnjoj razini, s obzirom da u Hrvatskoj imamo osamdesetak iznosi oko dvadesetak milijuna kuna. To je Dragutin Ranogajec na čelu Obrtničke komore uzeo iz džepova obrtnika. Ono što je meni problem, šta u Klubu zastupnika HDZ-a ne vide problem u tome, nego čak i nagrađuju tog čovjeka i kandidiraju ga za Krapinsko-zagorskog župana. I sada ovdje mogu reći da, napravit ćemo ovdje u ime Kluba zastupnika SDP-a novi zakon o Obrtničkoj komori koji će regulirati ponovo da se ta povećana članarina snizi i onda ćemo napraviti procjenu učinaka propisa gdje će ljudima biti jasno da više neće biti članarina koju je odredio HDZ odnosno RAnogajec, nego će biti članarina ona koji ljudi mogu platiti odnosno puno manja nego šta je sada. A pitanje da li uopće treba biti obvezna članarina i u Obrtničkoj komori nakon što sam vidio da se na ovaj način Obrtnička komora postavila. Također da je ministar Marić radio procjenu učinaka propisa na Zakon o PDV-u, ne samo konzultacije sa zainteresiranom javnošću onda bi vidio ne samo kumulativno koliko je opteretio sektor turizma, obrtnike, male poduzetnike u turizmu, to je gospodin Kliman koji se borio protiv toga i CAppelli ali nisu uspjeli unutar HDZ-a unutar HDZ-a da se kada je gospodin Marić dignuo PDV na 25% i te dvije milijarde kuna koje su opteretile turizam ali da se napravila kvalitetna procjena učinka propisa onda bi vidjeli koliko je tisuća i desetina tisuća obrtnika ugostitelja i drugih poduzetnika opterećeno sa dodatnim troškovima, koliko su manje konkurentni, koliko su veće naše tvrtke i hoteli manje konkurentni i da neće moći investirati u određene svoje sadržaje i da taj biznis nije u poziciji u kojoj je bio u 2016. godini i da ćemo imati problema što se tiče investicija u turizmu. Naravno, nije to rađeno, nije rađena takva detaljna analiza, nije također rađena ni analiza kod izmjena poreza na dohodak kada je gospodin Marić procijenio opet u grubu kumulativno koliko će biti rasterećenje građana i onda je rekao koliko je to stotina milijuna kuna, ali da je napravio kvalitetnu analizu, da je napravio pravu pravu procjenu administrativnog troška odnosno koliko će ljudi manje plaćati onda bi se vidjelo da ljudi sa plaćama od pet tisuća kuna neće dobiti ništa, a da će oni koji imaju 50 i 60 tisuća kuna neto mjesečne plaće dobiti pet, šest I taj je nama podatak zanimljiv i šteta je da ga nemamo uz zakon priložen, da imamo po podacima iz Porezne i da vidimo pravu istinu tog zakona, a to je da je nekoliko tisuća ljudi dobilo mjesečno po pet, a da 500 tisuća ili 600 tisuća zaposlenih nije dobilo ni 100 kuna i onda bi imali kvalitetnu podlogu za odlučivanje i kvalitetno bi mogli prijedlog raspraviti. To je ono šta nama treba u procjeni učinaka propisa i do tog standarda trebamo doći. I onda ne bi govorili dosta često preko prsta nego bi imali točne podatke jer Porezna uprava ima sve podatke koji su potrebni. Tako da sa te strane podržat ćemo ovaj zakon, želimo da se taj dio nadograđuje, želimo i da ljudi i zastupnici u drugim klubovima shvate da kada govorite o obrtnicima, a predlažete za župana čovjeka koji je dignuo harač obrtnicima za 50% pa to ne ide u istu rečenicu, to nije moguće na taj način prezentirati. Mi se brinemo za obrtnike ali evo vam za župana ovoga koji je dignuo za 50% harač svim hrvatskim obrtnicima i obrtnicima u županiji Krapinsko-zagorskog gdje se kandidira za župana koji by the way, uz put budi rečeno i ta županija jako turistička županija, Zagorje na dlanu gdje imate toplice i turizma i svi ti ljudi tamo moraju znati da taj Ranogajec se nije baš previše bunio kada je dizan PDV u turizmu, nije tu bilo demonstracija. U najmanju ruku pristojnost prema svojim ugostiteljima bi bila da ne prihvati kandidaturu HDZ-a koji je to napravio ugostiteljima, ali kada ideš za funkcijom onda je sve moguće. Tako da sa te strane ljudi moraju biti svjesni tko se za šta zalaže, tko kako djeluje, tko kada govori u ime kluba o obrtnicima to misli ozbiljno, kao što to mislim ja koji ću sada predložiti izmjene zakona da onemogućimo to haračenje i dalje Dragutina Ranogajca i HDZ-a. Tko govori to samo pro forme a onda sutra predloži tog čovjeka za župana? I zbog toga nam je potrebno u budućnosti kvalitetni plan normativnih aktivnosti, kvalitetna podloga putem testa za malo i srednje poduzetništvo, tzv. MSPT test hrvatski, procjena administrativnog troška za građane šta je apsolutno nama najvažnije s obzirom da ipak treba dati prednost prema i gospodarstvom, treba dati prednost građanima, građani su u biti najveći interes svih nas ovdje, mada i gospodarstvo koje posredno zapošljava te građane i financira cjelokupno društvo ali građani moraju biti u prvom planu. I sa te strane podržavamo i mislimo da je ovo mogući napredak što se tiče zakonodavstva i vjerujem da će dati određene aktivnosti koje će dovesti do toga da i hrvatski zakoni budu bolji nego što su bili jučer. I možda će pomoći nekim zastupnicima ovdje da ne paušalno ne prozivaju zbog političkog trenutka i demagogije tvrtke koje zapošljavaju 60 tisuća ljudi, koje sutra moraju isplaćivati plaće jer najlakše je sada pokazati u jednog čovjeka, skupljati poene a u biti šteti 60 tisuća ljudi. Znači mene ne zanima konkretno vlasnik Agrokora, mene zanimaju dobavljači Agrokora, mene zanimaju zaposleni u Agrokoru, to je ono što je fokus mog interesa. Te tvrtke će presložiti svoje vlasništvo i funkcionirati će i dalje, restruktuirati poslovanje ali interes je naš ovdje da ne rušimo sigurnost tih 60 tisuća ljudi koji tamo rade sa svojim neodgovornim izjavama zbog toga što mislim da će se nekome to svidjeti. To zahtjeva također dodatnu odgovornost nas u Hrvatskom Saboru. Hvala vam lijepa na ovom prijedlogu i Klub zastupnika SDP-a će podržati prijedlog. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Hvala lijepo. Kolega Maras, vidim da ste ovaj svoj dio jedne rasprave, veći dio iskoristili da se obračunate sa gospodinom Ranogajcem, to traje od 2012. već kada ste vi postali ministar i to nije ništa čudno. Ali ja se vraćam malo u povijest kada ste vi bili ministar, kada ste žestoko zastupali neke svoje stavove, pa ću nešto i reći o tome. Najavili ste 2012. 13 tisuća novih obrta i 50 tisuća novih radnih mjesta, nadam se da se sjećate te vaše izjave. Onda ste rekli da ćete 2013. ukinuti obvezno članstvo u HGK i HOK. I sada čitam jedan naslov iz I sada čitam jedan naslov iz Večernjeg lista, kaže Maras o HGK ukidamo obvezno članstvo a onda Vrdoljak odmah kaže to nije istina. Recite mi zašto niste uspjeli kao ministar malog poduzetništva i obrta provesti svoje namjere? Jeste li bili nesposobni ili ste kao stranka ili kao Vlada u kojoj ste imali koalicijskog partnera pristali biti junior partner HNS-u kao što ste to i danas u

Tako da s te strane, ja sam napravio svoj dio posla ali kako bih rekao, nekada u životu ne prođe, partner se isto mora složiti. U ovom slučaju se Vrdoljak nije složio, da, u pravu ste. Što ne znači da kada jednom ne prođe neće proći drugi puta. Imao sam ja puno pokušaja, prvi puta nije uspješan a drugi puta je vrlo uspješan. Apsolutno ja vjerujem da vi u svojoj karijeri nemate puno takvih situacija jer uopće ništa ne pokušavate. Znači ako ništa ne pokušaš onda ne možeš ni ne uspjeti. Znači poanta je gospodine Boriću da pokušavate da se borite za svoje stavove. Znači ako želite ja ću vam podijeliti neka svoja iskustva, možda vam pomognu u vašem rad jer vidim da dugo ste ovdje zastupnik, još niti jedan zakon niste napisali osobno i predložili. Znači dođite kod mene, evo poslije, dati ću vam par savjeta jer želim da i vi budete bolji, ne samo da dižete ruku, glasate nego da i predlažete, pokušavate i nekada uspijete, nekada ne uspijete. Znate kako je to lijepi osjećaj kada uspijete. Ranogajec je uspio? U čemu je on uspio, molim vas lijepo? On je uspio domoći se vaše podrške za … …/Upadica Reiner: Nemojmo s mjesta dobacivati molim vas./… On je uspio domoći se vaše podrške za Krapinsko-zagorskog župana i misli da će tamo postati župan a s druge strane harači obrtnike koji mi pišu svakodnevno mailove i govore da je dignuo harač u HOK-u za 50%, u tome je uspio zato što ste mu vi to dali. Ja mu to neću dati. Evo sada sam rekao da ide novi Zakon o HOK-u koji ću ja napisati i koji će ići za time da se to onemogući. I ide, i hvala MOST-u na podršci jer oni također isti stav imaju, kada Zakon o Gospodarskoj komori, Obrtničku dođu u Saboru, ja sam siguran da ću uspjeti u drugom pokušaju

Poštovani kolega Maras iz vaše rasprave ja sam iščitao nešto za što se i osobno zalažem sve ove godine u Hrvatskom saboru. Da, svakako, dobro je da imamo Zakon o procjeni učinaka propisa ali ne da je to procjena samo učinaka sa pozicije financijske održivosti, sa pozicije izdržljivosti proračuna u odnosu na pojedini problem nego da imamo procjenu učinaka propisa koja je sveobuhvatna i koja ima dugoročnu komponentu. Ne zanima me kakva je trenutna nego što će se događati kroz desetak godina. Ako govorimo o stvarima na primjer kao porezna reforma, pokušat ću ilustrirati to i ako tvrdimo da obitelj sa dvoje djece ima 5400 kuna 5400 kuna neoporezivi iznos. Šta to znači? Što to znači da li mi imamo granicu siromaštva ispod koje pojedinac u obitelji, odnosno član obitelji ne može živjeti, da li je to 1516 kuna koje imamo za oslobađanje od plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja kao prihodovni cenzus ili ćemo imati neku novu granicu siromaštva. Jer socijalna država bi trebala reći, 5400 je neoporezivo za četveročlanu obitelj. Dakle, nitko ne smije, ta obitelj ako ima manje i ako radi jedan i ako ima 5000 kuna plaću kad plati doprinose dobije 4 neto, ne plaća nikakav porez. Da li ta obitelj može živjeti sa 1000 kuna po članu obitelji? Dakle govorim o sveobuhvatnoj procjeni učinaka. Što će se dogoditi kad smo smanjili porez na dobit sa 20 na 18%. što će se dogoditi sutra, a što će se dogoditi za 10 godina koji je naš investicijski potencijal? Koji potencijal otvaranju radnih mjesta? Za to se zalažem i to sam prepoznao u vašoj raspravi. Hvala Hvala lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Apsolutno gospodine Hrelja. Znači kad je gospodin Marić predstavljao poreznu reformu on je govorio na način dvije milijarde kuna ćemo imati više od PDV-a u turizmu bez ikakve projekcije ovog tipa što ste vi rekli koliko to obuhvaća malih, srednjih obrtnika, velikih poduzetnika. Šta to znači na njihov kreditni potencijal u perspektivi, u investicije. Dolazite iz Istre i znate koliko ljudi u biti sada imaju problema u odnosu na protekle godine, jer nisu oni sad u turizmu imali marže 30%. Ako si im uzeo 12% a uzeo si im većinu zarade vjerojatno ili si ih natjerao da dižu cijene pa će se smanjiti volumen i također opet imaju manju zaradu. Znači, tu nije bilo toga. U poreznoj reformi porez na dohodak procjena kaže, ne znam 300 ili 400 milijuna kuna će se više ostavit građanima kroz porez na dohodak, odnosno dizanje ovih stopa 40 i 25%. Ali treba i smanjenje stope, pardon 25%. Znači treba pogledati šta se desilo. Znači od tih 400 milijuna kuna njih 2, 3 tisuće su dobili prosječno 5, 6 tisuća kuna. Znači to j 200 milijuna kuna. 3000 ljudi je pokupilo pola poreznog oslobođenja. Zašto to nije pisalo u njegovom prijedlogu, nego piše evo mi ćemo građane RH oslobodit za 300 milijuna kuna. Ali reci da si više od polovice tog novca oslobodio, odnosno dao ljudima koji zarađuju 30, 40000 kuna. Znači 2, 3000 ljudi pola, a 600 tisuća ljudi također pola. Pa kakva je to pravda? Kakva je to porezna reforma? Kom si to napravio? Građanima ili ovim svojem interesnom krugu, svojem interesnom krugu, vrlo jednostavan je odgovor. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća je replika uvažene zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega, vi ste dio moje rasprave krivo prezentirali kada ste rekli da sam u stvari iskazala lažnu brigu za obrtnike. Ma ja vas uvjeravam da zaista moja briga za bilo koji segment u društvu nije lažna, a pogotovo ne za obrtnike. Njih sam navela samo kao primjer, govorila sam da nije dobro ono što imamo u zadnjih nekoliko godina često hiper produkciju propisa. Navela sam njih samo kao primjer koji se teško snalaze zbog toga i kako smatram da to nije dobro. Tako sam mogla kao primjer navesti bilo koga, jedinice lokalne i područne samouprave koje primjenjuju hrpu propisa i koje se upravo zbog čestih izmjena propisa, koje se nekad sastoje u izmjeni jednog članka, onda se iste te izmjene ne usklade sa drugim propisima koje isto tako imaju kod primjene važnost da bi se pravilno mogao primijeniti pa imamo neusklađenu primjenu propisa i puno puta ne znamo koji propis moramo primijeniti, jer onda dolazi do tumačenja koji je opći, koji je specijalni itd. O tome sam govorila, a ne nikako o tome da smatram da su jedino obrtnici na taj način ugroženi. Zanima me da li ste vi kao ministar dok ste bili ministar većinu procedure procjene učinaka barem većinu inzistirali na tome i proveli. Hvala. Hvala. Odgovorit će uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Gospođo Jelkovac, vi ste se sada osjetili prozvani jer ste govorili ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Vi ste iz Karlovačke županije i ja vas možda osobno što se tiče barem ovog dijela Ranogajca i HOK-a ne mogu vam prigovoriti. Ne? Vi niste iz te županije. Ali kako govorite u ime Kluba zastupnika HDZ-a imate zastupnike iz Krapinsko-zagorske županije, a vi ste tu govorili da ste vi u klubu zabrinuti za obrtnike i vodite računa o tome kako obrtnici funkcioniraju i da li im je teško na tržištu i da li su opterećeni sa određenim troškovima. Pa sam ja onda morao reagirati i reći da vi u HDZ-u, Klubu zastupnika HDZ-a podržavate čovjeka za župana u Krapinsko-zagorskoj županiji koji je dignuo 50% komorski obvezni doprinos svim obrtnicima u RH. Znači, to je vrlo jasna poruka svima. Kao HDZ ne mislim sad na vas osobno, govorili ste u ime kluba, znači HDZ podržava čovjeka za župana koji je dignuo svim obrtnicima, svih njih 80000 50% komorski doprinos i na taj način ih dodatno opteretio. To je problem. Znači ne možete sa jedne strane se zalagati, kao bit će vam lakše, a sa druge strane gurat čovjeka koji je opteretio i uzeo 20 milijuna kuna na godišnjoj razini obrtnicima u cijeloj Hrvatskoj ili u Gospodarskoj komori drugi HDZ-ovac. Pa mislim, zaposlili ste te ja bi rekao parazitske organizacije, očito i kao stranka. Predsjednik HGK-a HDZ-ovac ovdje kandidat za župana i u Obrtničkoj komori ispred HDZ-a pa to ljudi moraju znati, oni nas gledaju. Pitanju nas kada se po cesti srećemo zbog čega ne smanjujete, pa zbog toga šta HDZ drži svoje ljude na tim pozicijama i koristi novac obrtnika i poduzetnika za svoje određena aktivnosti i to je vrlo jednostavna istina. Protiv toga se ja borim i zbog toga sam reagirao, ne vas osobno ali kao HDZ jer ste govorili u ime kluba HDZ-a. Sljedeća će govoriti u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a uvažena zastupnica Božica Makar. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Uvažena državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo radi se ovdje o Prijedlogu zakona o procjeni učinaka propisa. Da je takav zakon potreban prepoznato je još 2012. godine kada je on prvi puta uveden u pravni prostor RH. Namjera je bila osigurati razvoj učinkovitijeg i kvalitetnijeg zakonodavstva, naravno da je to dobrodošlo i da protiv toga i takvog načina rada niko nema ništa protiv. Međutim, to nije saživjelo. Nije saživjelo ni među u političkim krugovima ni među građanima jer svi smo mislili, ma to i nije toliko važno jer uvijek mislimo pa taj zakon ne dotiče se baš nas, a svaki zakon dotiče se svih građana RH, neki više, neki manje. Drago mi je da se išlo u izmjenu toga jer se u proteklih pet godina pokazalo da baš se i nije provodilo na onaj način kako što je bilo zamišljeno iako je Vlada donosila svake godine prijedlog i planove planove normativnih aktivnosti. Tu smo i od državne tajnice čuli koliko je bio postotak izvršenja toga tako da se na to ne bi osvrtala jer ona isto je navela da ovaj zakon mora poboljšati takve rezultate. Ne bi se ponavljala u onom dijelu u kojem je ona rekla što se mijenja, koji je cilj, koja je svrha jer je jako dobro objasnila osim onog što imamo u prijedlogu zakona od ovog smanjenja i svega ostaloga, možda tek kod ovog prijedloga gdje se u određenom dijelu vodi obveza naknade provedbe procjene učinaka, ali da to nije potrebno i kada se zakon donosi radi potvrđivanja međunarodnih ugovora i radi provedbe uredbi drugih obvezujućih pravnih akata EU. I to se naime odnosi na sve nas. I bilo bi dobro da se nakon toga ako ne prije i tu napravi procjena učinaka. Svi smo svjedoci još nedavne porezne reforme gdje nije bilo jedne cjelovite i upravo na taj način u skladu s ovim zakonom određena procjene učinaka propisa, pa su nam se zato i događale neke stvari koje baš i nisu bile najsretnije. Evo imali smo smanjenje PDV-a na dječje sjedalice, mene zanima koliko je to utjecalo na naš natalitet odnosno pomoć našim roditeljima? Imali smo situaciju smanjenja PDV-a za određene poljoprivredne sirovine odnosno sjeme i repromaterijal, puno se o tome pričalo bili su zapravo najsretniji poljoprivrednici. Jedan manji dio je to osjetio jer ima niže cijene imputa, ali moram napomenuti da to nisu poljoprivrednici koji proizvode za tržište nego za svoje potrebe. Oni drugi koji su u sustavu PDV-a nisu to uopće osjetili nego sada kada pitaju kada im se napravi obračun PDV-a, a zašto ja imam tak malo predporeza. Pa zato jer si ga manje plati, jer si sada platio 13 nisi 25, dakle ostali su na istom jer je cijena njegovog izlaznog proizvoda ostala oporeziva 25%, ajde mlijeko je ostalo pet kao što je i bilo tu se nije ništa promijenilo. Da se nije napravilo procjena dokaz je i to jer smo jednostavno iz nomenklaturnih skupina uzeli cijela poglavlja i uvrstili ih u oslobađanja pa se zato i dogodilo što je nedavno nam tu i prezentirala kolegica iz HSS-a iz HSS-a da imamo sjeme ječma po 25%, a sjeme ricinusa po 13% jer nije bila napravljena dobra priprema. I ono što me najviše kod svega toga zabrinjava, stalno pričamo moramo stvoriti povoljno poslovno okruženje, dapače, mi svi naši poljoprivrednici, naši mali obrtnici, svi naši gospodarstvenici stvaraju zajedno sa svim građanima koji su zaposleni da bi se bolje živjelo u toj našoj državi. I zato kada sam predlagala da se ne ide po hitnom postupku za neke zakone, mene i dalje muči to što je jedan investitor odustao od investicije upravo iz razloga jer je ukinuta reinvestirana reinvestirana dobit odnosno oslobađanje tog dijela. I ne bi to bilo ništa, ukida se i to, ali još u 6. mjesecu je Ministarstvo financija na njegov upit dalo tumačenje, da možete krenuti ostaje reinvestirana dobit se priznaje kao olakšica i za iduću godinu. Dakle to isto Ministarstvo financija koje je poslije na moj amandman koji smo ispred HNS-a uputili reklo ne možemo odustati mora početi primjena s 1.1.2017., a samo smo predlagali 1.1.2018. iz razloga jer su oni dali takvo tumačenje tom investitoru. Dakle da je bilo procjene tih učinaka i da se dobro sagledalo iz svih segmenata, takvih situacija sigurno ne bi bilo. I zato u ime kluba HNS-a, HSU-a, mogu reći da ćemo u prvom čitanju podržati ovo jer podržavamo sve što čini da da ide zakon na bolje i da živimo u boljem okruženju. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku, uvaženog zastupnika, pardon dvije replike, prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. Kolega Maras. Hvala lijepo, evo tu baš kolega Mrsić i ja nešto pričamo ali naravno moja replika ne ide kolegi Mrsiću nego gospođi Makar na njenu raspravu gdje se ja apsolutno slažem i još jednom apeliram na Vladu da ne ide sa cjelokupne fiskalne pozicije i obrazlaže pojedine zakone, znači rekli ste oko PDV-a, sjedalica, dječje hrane, svega onoga. Nažalost evo nema tisuću eura za naše mlade roditelje. Kažu da zašto dijete plaće nakon što se rodi? Zato šta ga je HDZ prevario za 1000 kuna. Znači to je evo jedna šala, nažalost, nažalost volio bih da se malo više demografski orijentiramo prema mladim ljudima zbog toga šta, ja mislim da je tu zajednički napor svima potreban i zato podržavam i ovo što je kolegica Makar rekla da se svi prijedlozi ministarstva demografije i obitelji upravo ovako izražavaju, da vidimo šta očekujemo, šta naši mladi ljudi mogu očekivati ili ljudi koji imaju, žele imati još djecu, da se naša demografska politika popravi, ne da u izborima kao što je HDZ napravio najavimo 1000 eura a to se nikada ne desi, nego da napravimo nešto kako bi Hrvatska što se demografije tiče krenula naprijed. Hvala lijepo.

Kolega Maras, hvala na vašem pitanju. Zapravo bilo je i više konstatacija na koju bih se ja sada opet mogla nadovezati jer mi u međuvremenu dolaze mnoge druge situacije i stvari ali slažem se sa svima što ste replicirali. naravno, dajte molim vas, da čim prije saživi ovaj zakon i da stvarno znamo, odnosno da svi ljudi u Hrvatskoj znaju što im koji zakon donosi, koje su posljedice na njihove živote, na njihove obitelji, na njihova kućanstva, na njihove udruge, na sve. I molim vas da to bude dostupno javnosti, možda ne samo u ovom dijelu e-savjetovanja nego da budu informacije dostupne i preko drugih medija. Hvala. Hvala. I sljedeća replika uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. asocirali na jednu situaciju koja se dogodila ovdje vezano uz vaše amandmane, vezano i uz dio amandmana koje sam ja pisao ispred kluba kod rasprave o poreznom zakonodavstvu. I ono što moram reći, to što ste vi doživjela, jer je amandman bio ispravan, to sam i ja doživio u dijelu poreza na dohodak kada sam tražio da se drugačije uredi plaćanje poreza za umirovljenike koji primaju dio mirovine iz inozemstva. znate i vi kao što znam i ja da je Vlada radila u vremenskom cajtnotu koji si je sama skrivila. I naravno nije bilo vremena da se Vlada sastane da raspravi o amandmanima, što se ne bi smjelo događati. Radi se o čistim, tehničkim amandmanima koji su bili potpuno ispravni. Tako da i donošenje propisa može biti doprinos kvaliteti i doprinos ovom predloženom zakonu, način donošenja, uvažavanje različitosti ali i ukazivanje na tehničke propuste. Naime, porezna uprava je dala ovo objašnjenje vezano za reinvestiranu dobit kao što je dala tri stranice teksta za plaćanje poreza na …/Govornik se ne razumije./… koje primaju građani RH koji su u potpunosti pokrivene sa amandmanima koji su bili predloženi. Je da je naknadna pamet, ja se svejedno zahvaljujem Vladi na takvom pristupu jer od toga imaju korist građani RH ali to ne mora biti tako. U jednoj ležernijom atmosferi možemo donositi bolje zakone. Hvala lijepo. Odgovoriti će uvažena zastupnica Makar. **Makar, Božica (HNS)** Hvala lijepa predsjedavajući. Pa hvala kolega Hrelja. Očito je moja rasprava potaknula svakog od nas da sada tu pronalazi neke situacije u kojima smo se nalazili upravo upravo zbog neprovođenja ovog zakona jer taj zakon j ei prije postojao ali se jako malo radilo po njemu. Ovo poboljšanje, ovo skraćivanje vremena, ovo više upoznavanje javnosti i senzibiliziranje javnosti sa svim problemima i pravima koje javnost ima, da to zna, da utječe na to, da da svoje primjedbe, da li direktno kroz e-savjetovanje, da li kroz svoje udruge u kojima djeluje ako se odnosi na to. Naši gospodarstvenici, evo čuli smo mnogo kritike, što se tiče Obrtničke komore ja vjerujem da ona ovim povećanjem članarine koje si je sama sada digla za ovu godinu će više brinuti o svojim obrtnicima jer baš da je to radila ove sve godine nije ali možda će sada doprinijeti to da ima više zaposlenih pa će i to da budu bolje informirani o svim zakonima. I iz svih rasprava proizlazi da nam je ovaj zakon dobro došao, da svako njegovo poboljšanje znači puno za sve nas. Hvala. Hvala lijepa. I zadnji Klub zastupnika je onaj MOST-a Nezavisnih lista. Prva će govoriti uvažena zastupnica Ivana Lesandrić-Ninčević. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolege zastupnice i zastupnici. Promišljajući o tome kako se u RH donose zakoni i drugi propisi moramo nažalost zaključiti da u tom pogledu prevladavaju shvaćanja po kojima propise može izrađivati bilo kada, bilo gdje i svatko. A glede njihovih učinaka dominira stav po kojem će se učinci pokazati u primjeni propisa koje ćemo ih po potrebi mijenjati i dopunjavati. Također jasno se može zamijetiti trend u našem zakonodavstvu u kojem dominira opterećenost formom i oblikovanjem normativnog dijela nekog propisa pri čemu se gotovo sustavno zanemaruju i pripremne radnje koje bi trebale prethoditi izradi i donošenju svakog propisa. Zbog navedenog možemo smatrati činjenicom činjenicom da je hrvatsko zakonodavstvo u sadržajnom i pravnom tehničkom smislu općenito na niskoj razini, te podložno brojnim i učestalim promjenama što ima za posljedicu pravu nesigurnost i i predvidljivost pravnog poretka. U tom smislu zakon o kojem danas raspravljamo prvi je od niza koraka koje moramo poduzeti kako bismo poboljšali opće okružje u kojem nastaju propisi, te kako bismo osigurali da se zakoni i drugi propisi u RH donose donose promišljeno imajući na umu da će povećanjem njihove kvalitete se stvoriti uvjeti za gospodarski, socijalni i sveukupni društveni napredak. htjela bih pohvaliti nastojanje Vlade RH za unapređenjem postojećeg formalnog sustava procjene učinaka propisa, jer ovim zakonskim prijedlogom jasno se izražava čvrsta politička volja i namjera za poboljšanjem kvalitete hrvatskog zakonodavstva u najširem smislu. Pritom neka od predloženih zakonskih rješenja zaslužuju i osobitu pozornost. Prvotno ovdje treba istaknuti i pohvaliti namjeru da se preciznije i pomnije propišu bitni učinci koje valja razmotriti prilikom izrade pojedinog propisa, ali prije svega da se odrede skupine adresata kojima se osobito mora voditi računa kada se procjenjuju učinci propisa kao što su poduzetnici, OPG-ovi odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, obitelji i kućanstva, radnici i umirovljenici, potrošači, hrvatski branitelji i druge manjine. Nadalje, važna je stvar za naše gospodarstvo da formalnim dijelom postupka procjene učinaka propisa postaju tekst malog i srednjeg poduzetništva, odnosno MSP test, te primjena standardne metode mjerenja administrativnog troška za gospodarstvo, standard cost metodology razumije se./… O ozbiljnosti ove namjere svjedoče nam i pripremne aktivnosti koje je Vlada RH poduzela osnivanjem samostalne službe za unapređenje poslovne klime u Ministarstvu gospodarstva i poduzetništva, te koja će nadzirati primjenu ovih odredaba. Također kao osobitu novinu treba pozdraviti i uvođenje instituta naknade procjene učinaka propisa kojom se osigurava da zakon za koji nije provedena prethodna procjena učinaka moraju biti podvrgnuti posebnom režimu procjene njihovih učinaka nakon stupanja na snagu. Primjećujem kako smo ovaj institut nedavno primijenili kod donošenja paketa poreznih zakona krajem prošle godine, te ću sa zadovoljstvom razmotriti nalaze koji će se utvrditi povodom primjene istih ovih zakona. No, premda ovaj prijedlog zakona zadržava brojna unapređenja koja će nedvojbeno pozitivno utjecati na sveopću kvalitetu domaćeg zakonodavstva treba istaknuti i neke njegove manjkavosti. Prvotno želim upozoriti na preuski obuhvat prijedloga u pogledu propisa koji su njime primarno obuhvaćeni. Naime, u prijedlogu je naglasak stavljen pretežito na zakone koji jednu osobitu vrstu propisa koja međutim nije najbrojnija u našem pravnom poretku, premda su zakoni s obzirom na svoju pravnu pravnu snagu važan dio domaćeg pravnog poretka treba imati na umu kako se zakonima u pravilu uređuju samo najvažnije pravne činjenice i to s visokom razinom apstrakcije pri čemu se detaljno, pravno uređenje neke pravne materije prepušta podzakonskim provedbenim propisima čiji su donositelji Vlada, ministarstva ili druga tijela državne uprave ili pravne osobe sa javnim ovlastima. Nerijetko se upravo spomenutim provedbenim propisima propisuju obveze adresata koje negativno utječu na poslovnu klimu, socijalnu zaštitu, okoliš i Da je tome tako dokazuje netom objavljeni registar neporeznih davanja koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva i iz kojeg je očigledno kako se na porezna davanja, tzv. parafiskalni nameti najčešće precizno utvrđuju upravo podzakonskim propisima. Stoga je mišljenje Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista kako se ovim prijedlogom do drugog čitanja moraju obavezno obuhvatiti svi propisi koji donose sva tijela središnje države pri čemu pojam državno tijelo treba tumačiti u najširem funkcionalnom, a ne formalnom smislu. Nije nam prihvatljivo da primjena postupaka procjene učinaka na neki propis za provedbu zakona ovisi o potpunoj diskreciji njegova ovlaštenog donositelja. Drugi važan nedostatak ovog zakona odnosi se na nepostojanje obveze na dosta u Hrvatskom saboru iskaza procjene učinaka propisa za pojedinačne zakone. Smatramo kako bi bilo iznimno korisno zastupnicima u Hrvatskom saboru raspolagati iskazom procjene učinaka za zakone o kojima se raspravlja. U tom smislu i mi zastupnici moram promišljati o budućim namjeravanim promjenama Poslovnika Hrvatskog sabora kako bi se osiguralo da u raspravama u Hrvatskom saboru budu dostupne sve činjenice i informacije o prijedlogu o kojem se raspravlja. Nadalje, ovdje želim govoriti i o jednom osobitom problemu sa kojim se suočavamo u radu i u praksi Hrvatskog sabora. Riječ je dakle o retroaktivnom djelovanju pojedinih zakonskih odredaba. Sa žaljenjem moram konstatirati kako predlagatelji zakona vrlo često uopće nemaju svijest o tome da predlažu donošenje zakona koji ima određene retroaktivne učinke, a kada im je ta činjenica i poznata rijetko je obrazlažu kako to nalaže Ustav RH. Retroaktivnost kao činjenica u hrvatskom pravnom poretku prečesto se pojavljuje iako je Ustavom predviđena kao iznimka, stoga smatram kako na neki način u ovom zakonu treba propisati obavezu stručnim nositeljima izrade propisa da sa osobitom pozornošću paze na pojavu retroaktivnosti jer se njome na najgrublji način narušava sigurnost objektivnog pravnog poretka. Također ovdje možemo pronaći i još jedan argument u prilog tome da procjeni učinaka propisa mora kao obaveza biti podvrgnut najširi krug propisa, a ne samo zakoni imajući u vidu da propisi manje pravne snage ne smiju nikada imati povratne učinke. U tom smislu smatram da i u buduće u Hrvatskom saboru moramo pomnije pozabaviti problematikom retroaktivnosti i detaljnije supstancirati osobite razlike kada takvo djelovanje zakona možemo smatrati opravdanim. I na kraju Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista predlaže da se kao instrukcija predlagateljima i donositeljima propisa utvrdi mogućnost propisivanja naknade procjene učinaka propisa. Temeljem takvih naknadnih analiza svi koji su uključeni u izradu i donošenje nekog propisa, pa i najšira javnost mogli bi se u razumnom vremenu nakon početka primjene propisa upoznati i s njegovim stvarnim učincima. To bi doprinijelo razvijanju odgovornosti za donošenje propisa i omogućilo dodatnu transparentnost rada tijela državne vlasti. Hvala. u vašoj raspravi koja je bila sadržajna i sveobuhvatna sam primijetio jednu stvar koju ću pozdraviti, ali molim vas da se vi u klubu MOST-a nje pridržavate, radi se o retroaktivnosti. Znači evo javili su mi se neki zabrinuti ljudi, poduzetnici koji govore da u sektoru energetike želite uvesti nove trošarine, ne na Mirine vjetroelektrane nego na cjelokupne obnovljive izvore energije. Znači to je recimo nešto što sada iz vaše rasprave prepoznajem da se vi za to ne zalažete, da se trošarine uvedu ljudima koji su ušli u investicije tamo gdje postoje velike marže apsolutno treba vidjeti, ali u nekim dijelovima energetike nema tih marži i nisu takve marže kao šta su možda negdje. Tako da evo recimo nadam se da ćete prilikom ako se to obistini te najave gospodina Dobrovića da ćete reagirati i reći da nije retrogradno odnosno retrogradno, retroaktivno dobro uvoditi određene mjere. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će uvažena zastupnica Lesandrić-Ninčević. **Ninčević-Lesandrić, Ivana (MOST)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Maras, ja bi samo rekla da se mi nećemo poučeni iskustvom s vaše strane, voditi tim da ono što kažemo da to nećemo i napraviti. Hvala. Hvala. Sada ćemo prijeći na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvaženi predlagatelji. Procjena učinaka propisa zbog pravne sigurnosti je vrlo bitno i ove izmjene idu k tome. Međutim da bi bila pravna sigurnost u RH da bi išao i gospodarski razvoj i tržišni tržišni razvoj i kompletno taj razvoj nekakav u RH da bi bili pomaci ti propisi, te norme morale bi biti jednakopravne za sve, a to je u bitu u Ustavu i zajamčeno. I činjenica je da u pravni sustav hrvatski građani vjeruju, a poglavito u zakonske norme tj. u zakone i propise koje građani u svakodnevnom životu vide da nisu ujednačeni. Pa tako sam maloprije spomenuo u replici da kod donošenja zakona koji je ovaj Parlament donio i zakoni su napisani, zakoni su jasni, međutim u primjeni oni nisu jednaki. Pa sam malo prije spomenuo jedan banalan primjer, ali doslovno primjer koji opisiva primjenu zakona jel ovim izmjenama zakona bi se ti zakoni i učinci donekle mogli u primjeni predvidjeti što će se događati, ono što je napisano na papiru u stvarnosti se ne poštiva, taj primjer kao što sam rekao baka koja je prodavala svoj češnjak ili luk. Kod nas se u Dalmaciji kaže ona je zatvorena ono šta je mjesec dana zatvora dobila, a znamo da oni koji su telekomunikacije privatizirali, oni koji su kažu zakonito, a ne zakonito jel je otuđeno oni koji su Bijele noći, sve što su napravili našem tržištu oni su na slobodi i to je vrlo loša poruka. Oni koji drže hrvatsko gospodarstvo jel … razvoj gospodarstva i to je budućnost i krvotok, samo ako govorimo o koncernu Agrokor koji 40% BDP-a da jednostavno ne primjenjuje se prema Todoriću taj isti zakon šta je učinio i koliko je za gušu stisnuo kompletan gospodarski sustav, ne samo krivnjom njegovom, nego opet ponavljam, svim političkim elitama koje su dozvolile da taj sustav dovede do Hrvatsku državu i cijeli gospodarski sustav u ovome trenutku gdje se nalazi. Tako da imamo sada 120 tisuća ljudi posao, ovisi posao i budućnost cijeloj državi. Po meni svi zakoni koji su napisani ako se ne poštiva Ustav i ako su samo napisani prema tome da budu napisani, a da se u primjeni za nekog gospodarstvenika važeći, za nekoga nisu šta je vidljivo onda govori da svi ovi propisi što su doneseni su neostvarivi. Možda je najlakše po direktivama EU prepisati zakone, sve zakone jer učestala riječ ovdje čujem pri ulasku u EU kada uđemo u EU da će sve cvitati da će biti sve bajno i onda svaki dan dobivamo ovdje vidimo direktiva EU i mi to prepišemo pozivajući se na zapadne tekovine pravne i kao jedan dobar primjer. Međutim je činjenica mi to donesemo, ali zakon je neprimjenjiv i neostvariv i takvih imamo tisuću primjera. Ali najbitnije je ono jednakopravnost koja u ovome trenutku i ta pravna nesigurnost kod tih propisa koja je očita na terenu u primjeni. Ovdje možemo pričati o dobrim zakonima o dobrim normama, norme koje su sadržajne jer postoje sankcije, međutim te sankcije nisu iste za sve ni u upravnim postupcima ni pred sudovima. I ako mi imamo koruptivan kompletan sustav onda kakva je to poruka nekome ko želi ući u gospodarstvo malom čovjeku. On će otići u Irsku. Ako smo dozvolili samo jednoj osobi u državi ili dvije, tri osobe da kompletan hrvatski gospodarski krvotok drži u svojim rukama, na ne realnim osnovama jer kada Agrokor zakašlje Slavonija se trese, svi dobavljači, svi proizvođači, a brojni su i uništeni. I naravno da strane banke sada u ovome trenutku koriste taj trenutak i da žele postati vlasnici toga, a naći rješenje za 120 tisuća ljudi, dok su se osigurali Todorići i Mudrinići i brojni ti tajkuni koji su prošli kroz taj cijeli proces. Za sve ono što su naše bivše generacije, neki stariji od vas stvarali oni su to predali u strane ruke. Govoriti o propisima samo kao o onome što je na papiru ja mislim da nije dovoljno, zbog toga je ovaj zakon dobar. Ali je li primjenjiv i on u konačnici? Da li će ti učinci biti, da li će procjene tih učinaka biti ostvarive. Poruka bi trebala biti možda da građani naši počnu vjerovati u propise i zakone koje ovaj Parlament donosi međutim dosadašnji apsolutno su bili u stvarnosti ne primjenjivi i po pitanju gospodarskom i po pitanju socijalnom i po pitanju ekološkom u svim institucijama po brojnim pitanjima. Jednostavno ti zakoni su neprimjenjivi. Ako govorimo o ekologiji onda je tu u pitanju otpadna mafija, vrlo je aktivna, ako je u pitanju energetika, onda su tu vjetroelektrane vrlo bitne zato što netko je mogao napraviti koji je bio u HEP-u, vrlo jednostavno na osnovu istraživanja HEP-a otvoriti kao direktor privatnu tvrtku, je radio projekat i sada naravno on s tim projektom maše ili Termoelektrana Peruča gdje imamo strašne sukobe interesa neviđenih razmjera ali tu zelenu energiju mi plaćamo benefite nekome, umjesto 20 lipa ta energija, umjesto da to radi HEP, mi pogodujemo kao državna tvrtka koja bi mogla ojačati. Mi dajemo to preko tih bivših direktora HEP-a ili koga li već koji su, a HEP je platio istraživanja. I na tržištu oni su naravno u prednosti. Nad nekim mladim čovjekom koji se želi baviti energetikom, koji se želi baviti zelenom energijom. Ili recimo ako netko želi zelenu, ako želi netko imati panele i na svojim krovovima tada u kvotu ne može upasti domaćinstva da povećamo mi i da dođemo do tih zelenih postotaka zelene energije. Evo imamo primjera u mome kraju čovjek koji je na svojoj kući postavio panele, električne, naravno, on ne može dobiti, ne može upasti u kvotu a upasti će ovi za vjetroelektranu vrlo lako jer je 2015. godine na zadnjoj sjednici pod socijalnim kriterijima provučena ova mjera gdje je vjetroelektrane, tj. energija za vjetar plaćena, subvencionirana ni manje ni više nego 3 puta od stvarne tako da hrvatski građani, ali sve ide, odlazi u strane džepove tako da hrvatski građanin opet će to morati plaćati iz džepa ili će ove godine morati osigurati proračunska opet građani milijardu i pol kuna zbog odluke Vlade Zorana Milanovića i u naravno u mandatu, žao mi je što nije gospodin Vrdoljak ovdje u dvije, za ovu godinu i za iduću godinu 2018. milijardu i 600, za 2018. milijardu i 900. A građanin obični za obnovljive izvore električne energije ugradio je sve na krovove, postavio je sve po propisima jednostavno nije upao u kvotu. Mi radimo znači i te propise protivno interesima građanina RH. Znači i u tome dijelu, pogledajte koliko je učinjeno štete hrvatskom građaninu a u interesu stranih stranih investitora koji će morati opet na kraju platiti građani. Zato još jednom ako bakica odgovara zbog kila luka što je prodala na tržnici kao gospodarski kriminal da je učinila a ovi koji svi drže za gušu hrvatsko gospodarstvo, kompletno, cijeli krvotok, oni nam se smiju jer su sebe osigurali umjesto da su u tamnicama i umjesto da im se otuđi kompletna imovina. Ta bakica zasigurno ne bi morala prodavati taj luk nego bi njezini unuci radili u Hrvatskoj a ne bi otišli u Irsku i druge zemlje. Zbog toga ovaj zakon pokazuje napredak, pokazuje znači pravnu sigurnost jer će biti procjenjivane znači učinci u stvarnosti tih zakona, znači da ne budu nerealni zakoni, prepisivani iz europskih direktiva, da bismo mi postali veći kao europejci nego, a jesmo a jesmo europejci. Mi se želimo dokazati tim briselskim činovnicima da smo, baš činovnicima, da smo mi, je li mi smo europejci zato što smo dio Europe ali ne moramo biti sluge tuđih gospodara. Hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan u vašoj raspravi ste spomenuli mnoge stvari a neke ste prestali spominjati što mi je drago, znači više nemate potrebu govoriti u kontekstu Vlade u kojoj sam ja bio o ljudima koji odlaze iz Hrvatske jer ste vjerojatno i sami shvatili da to nije isključivo do te Vlade jer je u prošloj godini iz Hrvatske otišlo više ljudi dok ste vi bili u poziciji nego što je u 4 godine Milanovićeve Vlade otišlo. Znači u jednoj godini 2016. nažalost. I zato je otišlo više ljudi iz Hrvatske nego u 4 godine prije toga. I zato ne treba se s time na taj način politički igrati, to je nesreća i tu moramo zajedno raditi da se stvari promijene. I dobro je da ste prestali to argumentirati. Vjerojatno ćete s vremenom kada budete uviđavali i neke druge stvari sa iskustvom, dodatnim znanjem i ostale neke stvari moći korigirati. Ali možemo mi imati kakav god hoćemo Zakon o procjeni učinaka propisa, ukoliko nema zakona, ukoliko nema reformi. Evo bacio sam pogled ovdje na naš dnevni red i uočio sam dvije stvari koje je MOST predložio, među njima i Zakon o izmjenama o HRT-u, odnosno ovrhama da HRT naplaćuje sam a više da ne ne naplaćuju odvjetnici. Ali ono što naše građane zanima što je sa 60 kuna pretplate. Zašto to niste napravili? Pa to je evo prije mjesec dana najavljeno kao zahtjev i ultimatum MOST-a da se smanji pretplata HRT-u. Ja ne vidim nikakvog razloga da se to moglo napisati u nekoliko dana, da se po hitnoj proceduri moglo napraviti i da su ljudi u Hrvatskoj već odavno prije dva tjedna mogli plaćati pretplatu manju. Znači ako nema prijedloga, onda nam je svaki Zakon o procjeni učinaka propisa suvišan.

vi zaista kao najučinkovitiji ministar devedesetih, to sam više ponovio zaista ste imali prigodu zaustaviti svojim propisima i svojim djelovanjem pad gospodarski, odlazak ljudi. To niste napravili. To niste napravili, nego ste pogodovali stranim investitorima na zdravlje hrvatskih građana. To ste dobro primijetili, to ste primijetili što se tiče vjetroelektrane, vjetroenergije tj. zelene energije. I zaista kad govorimo o Ovršnom zakonu koji je kriminalan treba mijenjati, koji je na štetu građana. Eto i taj zakon nije jednak. Što se tiče HRT-a čovjek je imenovan prije nepunih mjesec dana i od njega mi očekujemo da on smanji na 60 kuna i to čim prije. Ali nikada nećete se sjetiti da je za vrijeme vašeg ravnatelj koji je bio vaš gospodine Radman odrađivao vrlo lijepe stvari u Hrvatskoj radioteleviziji, pa čak i hotele u Slavoniji ili Sloveniji ne znam da ne bih pogriješio u Sloveniji, u drugoj državi imao ugodne, lijepe, stvarao je stvarao je velike produkcijske učinke Hrvatske radiotelevizije. Znači prema tome velike štete imaju na HRT-u koje su učinjene za upravljanje vrijeme vas i prethodnika. I zaista se može uštedjeti i građanima i bolji program sa smanjenjem tv pretplate. A vi ste imali prigodu, žao mi je što je niste iskoristili niti ste imali namjeru iskoristiti osim što ste poslušno na klik dizali ruku u Saboru i u Vladi. Hvala

Znači gospodin Bulj je omalovažio i vrijeđao mene i ja vas molim da ga opomenete ili da gospodin Bulj kaže kome sam ja to od stranih investitora pogodovao, znači osobno ja. To je rekao u svojoj raspravi da sam ja pogodovao stranim investitorima. Molim vas da ga opomenete ili da on sad to tu javno pred svima kaže. Znači ovakvo lupetanje, laprdanje više ne želim slušati. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Maras, ja procjenjujem da to nije povreda Poslovnika jer kada bi svaki navod točan ili netočan koji se ovdje izrekne, a najčešće se mnogi netočni navodi izreknu pa i vi ste danas neke netočne navode izrekli, pa čak koji bi se mogli karakterizirati kao uvrede, onda bi zapravo stalno svi govorili svi da se sužava sloboda govora. Prema tome, procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik.

da je kolega Maras bio član Vlade koja je povećala poticaj za zelenu energiju, a to znamo svi, svi smo svjedoci. I hrvatska javnost znade da je za vjetroenergiju povećana … **Reiner, Željko pa molim da ne zlorabimo instituciju povrede Poslovnika. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Bulj, već ste možda i primijetili da mi donosimo zakone i načelno većina stavaka članaka tih zakona je nešto što i želimo promjenu i to podupiremo. Ali u stvarnosti uvijek se dogodi jedna ili dvije iznimke, nešto što se onako stavi pod tepih i to kad prođe onda vidimo negativan učinak. I upravo to kad ste govorili o pitanju ne znam tih vaučera koji su bili za struju tko bi ovdje u Saboru rekao mi ne želimo to prihvatiti, tko bi rekao da ne želi pomoći socijalno najugroženijim skupinama. A jedna je zastupnica, jedna jedina je upozorila na štetne posljedice koje mi sada ovdje vidimo. Ono što mene još više zabrinjava, a to je i kad donesemo zakon koji je dobar, u kome je sve posloženo kako treba ostavimo prostor za podzakonske akte koji onda donose ministri, donose na nižim razinama odluke koje derogiraju puno toga što je dobro. I na kraju opet imamo negativne efekte. Prema tome, mi moramo zajednički zauzeti stav, da ne samo da se procjenjuju zakoni koji se donose ovdje u Saboru, nego isto tako i podzakonski akti trebaju biti, proći kroz tu proceduru. Ja se i zauzimam da upravo ovaj ured koji je predloženo da bude u Ministarstvu gospodarstva, jer bio sam ministar gospodarstva i znam koliko smo imali i na koordinaciji savjetovanja i sa gospođom Pogačić oko toga. Smatram da bi bilo puno efikasnije da bude negdje pri njenom uredu, pri Vladi jer veća bi bila snaga. Ne umanjujem snagu Ministarstva gospodarstva ali znam kako bi bilo da je puno bilo takvih problematičnih situacija u kojima smo probali to rješavati i da je to trebalo stvarno puno razgovora. I ja mislim da premijer svojom snagom, političkom snagom može garantirati i te promjene koje su nužne. A i ono što bih još napomenuo, a to je da gledamo da nešto se nekad priprema i kad se donosi zakon, neki propis onda vidimo da se on zapravo retroaktivno donosi. Znači na ono što je neko pripremao kada sam spreman sada promijenite propis pa možda ćete i u budućem vremenu utvrditi da to nije dobro, ali dotle ću ja iskoristiti svoju priliku, retroaktivnost je isto bitna. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovor uvaženog zastupnika Bulja. Kolega Paneniću, složio bi se s vama da kada ovo tijelo donese, Sabor najveće tijelo u RH zakone da onda iđu pod akti tj. da ministarstva imaju ministri ovlast donositi razne pravilnike i ostale akte koji mogu biti u cijelosti izmijeniti zakon. Pa evo ja se mogu prisjetiti jedne vrlo bitne za građane teme, a to je npr. antenski stupovi ili bazne stanice gdje kada građanin gradi, proširuje balkon ili nekakvu terasu mora dobiti i suglasnost susjeda i izmjenu plana kompletnog i to košta, međutim za postavljanje teleoperaterima baznih stanica mogu gdje god hoće i kada god hoće. Uglavnom to su strani teleoperateri, to znamo da imaju apsolutan monopol, oni ih postavljaju gdje god hoće i kada god žele, bez ikakve obaveze, bez ičije suglasnosti, bez ikakve naknade bilo projektantima, bilo da bude u prostornim planovima. Lokalna samouprava nema nikakvu tu ovlast za zaustavljanje, znači pogodovao je zakon njima. Dok takvi zakoni ne budu isti prema tim teleoperaterima koji imaju najveću dobit u RH po glavi stanovnika, veću po glavi stanovnika nego u svojim zemljama, a naši građani za svaku izmjenu nekog objekta oni moraju tražiti dozvole, mijenjaju se prostorni planovi, suglasnosti brojne. Znači to je ta nejednakopravnost i nepovjerenje naših građana u donošenje zakona i pravni sustav. Dok se ne budu takve stvari promijenile neće u Hrvatskoj biti zrelo za razvoj gospodarstva. Hvala. I zadnja replika, uvaženog zastupnika Steve Culeja. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, u vašem izlaganju vi ste govorili i o zakonima i o zelenoj energiji, ja ću početi izlaganje ovako, replikom vama. Mali čovjek, mali poljoprivrednik Hrvat, možda ne zna prevariti kroz zakon ili kroz ono što čini, ali ali zna otkriti prevaru ili mu je neko drugi kaže na koji način se vara i prevari. Mnogi zakoni u Hrvatskoj donošeni su na jedan dan samo zato da bi pogodovali određenim političkim skupinama, određenom ministru koji bi u svom resoru oplemenio tu prevaru za svoju osobnu imovinsku korist. Meni je žao što ovdje nema gospodina ministra Jakovine koji je jedan od grobara a dolazi iz te Slavonije i došao je u ovaj Hrvatski sabor kao i mnogi samo zato da bi se dokopali Zagreba i da se maknu od te Slavonije koju nisu izgleda nikada ni voljeli, ni željeli, ni cijenili. Kada govorite o zelenoj energiji, govorit ćemo o zelenoj energiji, bioenergiji, dakle kada ide natječaj kada se raspiše natječaj onda prema lokalnoj pripadnosti jedna stavka da bi se bodovala da bi se bodovao taj natječaj da bi prošli, ide lokalna pripadnost. Pa kada se utvrdi da imamo prijatelja koji nema lokalnu pripadnost onda se izmisli stavka stočnoga fonda, pa se onda stoka sa jedne farme prebaci na drugu koja se u međuvremenu osnovala, pa na treću farmu i tako se dolazi do tisuća i tisuća hektara Slavonije. Lokalni onaj koji se javio seljak on ne on ne prođe, dođe poduzetnik iz Zagreba, otvori bioenerganu, uništi stotine radnih mjesta, uništi stotine malih OPG-ova i on ima bioenerganu u Slavoniji u kojoj opslužuje jedan ili dva čovjeka i nekoliko kombajna koji pribiru tu zelenu masu za njegovu bioenerganu. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Složio bi se s vama, tako se došlo do monopola određenih skupina izmjenama zakona na jedan dan ili retro na dva dana i zaista to je nanijelo velike štete u ovome slučaju na Slavoniju gdje vidimo da je to spaljena zemlja. Ja sam jučer bio išao u Vinkovce i prolazeći gledam nema više stoke kao što je nekada bilo, vidi se da se osjeća ta praznina, da je to jednostavno spaljena zemlja baš zbog primjene zakona, znači selektivne primjene zakona kojom se pogoduje pojedincima pa doslovno, dobro ste rekli, donoseći zakone na jedan dan i da bi raspisali natječaj, upali u tu kvotu. A naravno da naš seljak koji se bavi poljoprivredom, koji je stvarao dobro u RH da jednostavno on niti je bio upoznat s tim zakonom, niti je imao mogućnosti da bude upoznat. I to je to nepovjerenje, i to je to šta onemogućava razvoj RH, i to je ono šta je demografska slika u RH ključni problem i spadamo među pet, šest zemalja koji imaju najugroženiju demografsku sliku na svijetu, na svijetu, u EU zasigurno. Sigurno da zakoni koje donosimo moraju biti javni, transparentni i svi pravilnici i sve ostale odluke koje ministarstvo tj. niža tijela donose moraju biti jasna, moraju biti svi upoznati, a ne da budu prikrivani. E ako je ovo smisao ovog zakona da pošaljemo sliku prema našim građanima da se vjeruje u pravni sustav i jednakopravnost po Ustavu RH onda je to dobro, ako to bude primjenjivo. Ako se i dalje bude radilo zakoni i izmjene zakonski razni pravilnika za pojedince i dalje će oni biti monopolisti i dalje će ozakonjivati naš kriminal, a ti naši seljaci će morati zatvarati svoje farme i ići u zatvor što … Hvala. Sada ćemo u pojedinačnoj raspravi imati prigodu još jednom čuti uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Svoju raspravu ću započeti time da mislim da bi u budućnosti trebali ne samo raditi procjenu učinaka propisa zakonskih nego i odluka ili uredbi koje donosi primjerice Vlada RH. Jer sada Jer sada u ovom trenutku dok mi ovdje razgovaramo o ovom zakonu hrvatska javnost je osuknuta novim poskupljenjem koje nam je pripremila Vlada Andrija Plenkovića. Od prvog travnja u RH, svi građani RH i turisti će plaćati 10% više cestarine za autoceste koje smo izgradili. Jedino što dobivamo od Vlade MOST-a i HDZ-a i Andrija Plenkovića su poskupljenja kojima se kraj ne nadzire, plin, autoceste, struja, nesigurnosti. Hoće li se pojaviti jedno pojeftinjenje? Hoće li se pojaviti konkretna pomoć hrvatskim građanima? I ja ovdje tražim da u drugom čitanju u ovaj zakon uvrstimo da se mora napraviti i procjena propisa uredbi i odluka koje donosi hrvatska Vlada na građane RH. Tko bude putovao kod gospodina Bulja u Sinj, od 1.4. cestarinu će plaćati 20 kuna više. Kakva je to borba gospodine Bulj za građane Cetinske krajine? Zar želite da svi, da nitko više ne putuje autocestama, je li to politika MOST-a? Je li to politika Vlade HDZ-a, da se reaktivira stara cesta Zagreb-Split, ono što smo vozili godinama i ono šta u biti je ostvarenje bilo našeg sna da se poveže Dalmacija sa središnjom Hrvatskom, Slavonijom, autocestom? I sada naši građani koji financiraju to, i onda se naravno pitate tko ima koristi od toga? Pa oni koji financiraju te autoceste, oni koji su gradili „kalmetine“, vaš koalicijski partner. I sada naši građani koji nas ovdje gledaju se pitaju zašto? Hrvatska gradila, Hrvatska financirala, zašto Andrej Plenković, HDZ i MOST dižu cestarine za 10%? Zašto plin poskupljuje? Zašto smo omogućili MOL-u da zaradi stotine milijuna kuna više na teret HEP-a? Zašto? Koji je tu interes, koji tajkuni, koje banke gospodine Bulj? Zašto se konkretno ne borite protiv tih stvari? Evo vam prilika, nemojte da poskupe cestarine. Idete dolje za župana, kako ćete objasniti to ljudima? Zašto cestarine idu gore 10%? To nije politika koja želi dobro niti Dalmaciji niti našim građanima. I zato treba uvesti procjenu učinaka propisa i na uredbe i odluke Vlade. Jer naši građani drhte svaki tjedan od sjednice Vlade neko novo poskupljenje. A opravdanja koja su zbilja, ja bih rekao povijesna, odnosno kreću se desecima godina unazad, ali od toga naši ljudi nemaju apsolutno ništa. I zato ovaj zakon će imati smisla ukoliko bude apsolutno upotpunjen i sa ovim odlukama. Naravno imati će smisla ukoliko se bude išta predlagalo jer ako se ništa ne predlaže nema se što ni raditi. Ako se kaže da ćemo smanjiti HRT za 20 kuna a ne napravi se onda kako ćemo procijeniti učinke? ugrubo kaže osloboditi ćemo građane za 300 milijuna kuna a oslobodimo 2 tisuće građana za 200 a 600 tisuća građana oslobodimo za po kunu, dvije ili 20 onda to nije smisao ovog zakona, nemamo podatke, nemamo podloge, nemamo na temelju čega raspravljati. Zavarava se grupnim brojevima hrvatska javnost. Ili ako kažemo zadužili smo se najpovoljnije ikada u Londonu a prešutimo da je to najgore zaduženje osim Grčke u EU, kakav je to podatak? Znači nama trebaju podaci koji će nam dati podlogu za kvalitetno donošenje odluka i za kvalitetnu raspravu. Ako kažemo borimo se za obrtnike, ne možemo podržati župana predsjednika HOK-a koji uzima novac obrtnicima iz džepa. Vjerodostojnost nam fali, vjerodostojnost nam fali i konkretni prijedlozi koji će pomoći da naši građani žive bolje. Ja ću još jednom reći, podržavam apsolutno ovaj zakon, mislim da to može samo donijeti dobro hrvatskom zakonodavstvu i donošenju odluka u javnom interesu. Mislim da će trebati još neko vrijeme da naše institucije, odnosno ministarstva i javni sektor prihvati tu dinamiku, da se uopće uhvati i ta javna rasprava. Jer kada vidimo zakone i tko sudjeluje u javnoj raspravi, znači OK, ovaj zakon nije presudan ali imati ćemo zakon i za, vezano uz naknade šteta zbog povrede prava tržišnog natjecanja. I onda kada pogledate tko je sudjelovao u javnoj raspravi, vidite da su de facto sudjelovali jedna tvrtka velika koja je zainteresirana poslovno da daje prijedloge i jedan gospodin i to je to. Znači za jedan tako važan zakon da sudjeluje jedna tvrtka i jedan gospodin, to je zbilja nedovoljno i pokazuje da tu još nismo razvili kulturu među građanima, među poduzetnicima da sudjeluju, da pomognu i oni sa svojim prijedlozima da zakoni budu kvalitetniji. Ali nešto ću kasnije reći o tome da u prijedlozima i izradi zakona sudjeluju i određene odvjetničke kuće, lobističke kuće, to je za mene nešto šta ne bi trebala biti praksa ali očito se i očito, a ako ništa bar su istaknute, da znamo tko je radio pa možemo reagirati. To je bolje nego da je recimo netko sudjelovao kao lobista u izradi zakona da se nigdje ne spominje. Ali mislim da i sa stručne strane i sa stručne strane naša javna služba ima kvalitetne službenike koji mogu odraditi taj posao i bez pomoći odvjetničkih lobističkih ureda. Tako da evo na kraju još jednom želim da se ovaj zakon proširi i na ove akte koje sam malo prije rekao, odluke i uredbe Vlade kako bi imali onda zaokruženu cjelinu i kako ne bi naši građani doživljavali šok za šokom koje nam priušćuje Andrej Plenković, Vlada HDZ-a i MOST-a kao što su poskupljenja cestarine. Ja sam siguran da ljudi danas koji su to čitali, a pogotovo iz Dalmacije koji najviše vjerojatno putuju tom cestom nisu zadovoljni i čudno mi je, čudno mi je da ljudi iz MOST-a pogotovo iz tih krajeva takve odluke podržavaju. Hvala lijepa. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Maras, meni je moram sad zaključiti stvarno žao što u mandatu vaše Vlade nisu vas predložili za potpredsjednika Vlade da vodite koordinaciju za gospodarstvo, jer iznijeli ste brojne probleme. I da ste s tom snagom zastupali interese Vlade na koordinaciji definitivno ne bi došli sada u situaciju da saniramo brojnu štetu koja je nastala. Tada ne bismo imali problem oko povećanja cijene električne energije radi naknade za obnovljive izvore, ne bismo imali problema sa članarinama HOK-a i HGK jer biste to uspjeli riješiti sa te pozicije. I meni je žao evo da i u vašoj poziciji je došlo da se podijelilo gospodarstvo na gospodarstvo i na malo i srednje poduzetništvo, jer sad vidim da ste imali tu funkciju ministra da biste imali moć u rukama da to riješite. I s obzirom da sam taj posao radio u Vladi premijera Oreškovića znam da bi to sigurno riješilo brojne probleme, da ne bismo praktično bavili se tijekom tog kratkog mandata sa sanacijom brojnih problema koji dolaze, koji su evo još uvijek ostali i to je nešto što treba ukazati, da kad se formira Vlada pa se takva napravi odluka, da nemamo kvalitetna ministarstva, da nemamo kvalitetne koordinatore koji mogu pratiti politiku premijera i Vlade onda nastaju brojni problemi koje naknadno se rješava, naknadno vidimo. I to je jedan učinak propisa koji su evo bili podržani i od vašeg kluba zastupnika u Vladi kad ste bili ministar i od onih koji vas podržavaju. Na kraju dakle je dobro reći i biti samokritičan, da jednostavno nije bilo tada vizije i mi trebamo biti samokritični, da ne možemo dovoljnom brzinom ispraviti brojne propuste koji su nastali u proteklom vremenu, da će nam trebati vrijeme i potpore i vas i uputite u proceduru sve što je pozitivno da vas podržimo. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog zastupnika Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Panenić, prvo što ste prepoznali potencijal, ali i ovo drugo što ne očajavate drugo što ne očajavate i što odmah pružate ruku. Drago mi je što niste pali u očaj i zazivate mene da podržim kvalitetne prijedloge što ću ja i napraviti i vi ćete ih podržati.

ne možete vjerojatno u ime kluba MOST-a, ali u vašu osobnu, već će me to razveseliti. Već će mi to biti drago. Ako želite gospodine Panenić, možete se i potpisati ako želite. Evo imat ćete tu čast Klub zastupnika SDP-a i Tomislav Panenić će predložiti Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori. I vidim da sa odobravanjem pratite moje izlaganje i evo donijet ću vam ja osobno na potpis to. Tako da hvala vam na podršci. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Mire Bulja, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Kolega Maras, govorili ste o poskupljenju autocesta. Nisam znao, ne znam sjećate li se, možda bili ste ministar u Vladi zakona o privatizaciji, početka privatizacije to je znači na sjednici 11.6.2015. godine Vlada je dala suglasnost za pokretanje postupka razdruživanja Hrvatske autoceste Rijeka – Zagreb. Učinjen je tako prvi korak u privatizaciji Hrvatskih autocesta, a ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić najavljuje i druge, pa se sjećate srećom evo imali smo tada sindikat, jer je znamo vi ste upoznati s tim, bili ste ministar, valjda ste čuli da negdje više od 4 milijarde ima duga Hrvatske autoceste i da se nalaze stvarno u problemu. Vi ste to mislili riješiti privatizacijom i u jednom dijelu ste to napravili, dali ste strancima da u biti ono što su naši građani izgradili, da sada imaju dobit. Ja mislim da o nije dobro rješenje šta ste napravili. Naravno da treba sačuvati u hrvatskim rukama Hrvatske autoceste, ali ono kako ste vi tada napravili ići na privatizaciju, ja sam osobno tada potpisao za protiv privatizacije kada je sindikat unutar Hrvatskih autocesta na sreću zaustavio taj proces koji ste vi inicirali. Što se tiče poskupljenja plina, tako ste ovdje govorili da će Čikotić poskupit plin, Dobrović, ovo, ono. Vidimo rezultate da nije poskupljen. Na žalost još uvijek imamo štete koje su donesene po pitanju vjetra u milijardama kuna. Žao mi je što tada niste reagirali, ali zaista smatram zar primjena zakona i učinkovitost zakona i namjera zakonodavca će biti u stvarnosti primjenjiva i to je tema na koju se trebate vratiti, a ne govoriti o onome što ste htjeli dati stranim u ruke. To su Hrvatske autoceste kao slučaj Rijeka – Zagreb. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Znači sve da je i ovo istina što vi govorite, a nije da smo mi nešto htjeli dati ili strancima ili ne znam kome, to se nije desilo, sve da je i ovo istina što vi govorite. I vama je žao zbog nekog lošeg poteza ili namjere lošeg poteza, zbog tog vam je žao, ali nije vam žao zbog lošeg poteza koji je napravio danas Andrej Plenković i Vlada, da se digne 10% cestarina, zbog tog vam nije žao. Zašto to ne komentirate? Znači vama je žao zbog nečeg što se nije desilo, pazite koliko ste vi osjećajni. Vi vjerojatno moje emocije zabrinuti ste za mene, znači zbog mojih emocija vama je žao što se nešto nije desilo, ali vam nije žao stotina tisuća naših sugrađana od kojih je desetke tisuća iz Splitsko-dalmatinske županije koji će plaćati cestarinu 20 kuna višu nego šta su plaćali do 1.4. tog vam nije žao, to uopće ne spominjete, kao da se nije desilo, a želite biti župan dole. Pa kako se brinete za svoje ljude? Pa nek vam potrube na autocesti svi koji vas vide jer zbog Bulja 20 kuna skače cestarina. Kada vidiš Bulja potrubi i reci da se ne slažeš sa time da skoči cestarina 20 kuna. Miro Bulj 20 kuna će vas zvati. I nemojte vi brinuti za nešto šta se nije desilo nego brinite za ono loše šta radi Andrej Plenković i Vlada HDZ-a i MOST-a. Hvala. Povredu Poslovnika dignuo je kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Članak 238. kolega Maras govori o temi koja nije predmet rasprave jer nije predmet rasprave Miro Bulj da građani potrube, ali Miro Bulj je svjestan da je baš kolega Maras digao ruku za Zakon o indeksaciji kojim je Sinju i Cetinskoj krajini proglasio razvijenim i uzeo preko 30 milijuna kuna. I zato kada dođete u Cetinsku krajinu znajte da ste vi potjerali mlade iz Cetinske krajine, da zbog toga nema plača djece u rodilištu zbog vas i vaše odluke jer cijeli taj kraj i cijelu županiju vi ste zaboravili. Vi ste napravili od Hrvatske što južnije to tužnije. Znam da vi kao Zagrepčanin dobro živite, a ti ljudi dole loše žive i da se rugate sa ljudima na ovaj način da zatrube

odgovaralo onome što ste rekli, pa molim da se to ne događa. Kolega Maras vi ste isto digli povredu Poslovnika. **Maras, Gordan (SDP)** Da, gospodine potpredsjedniče, znači konstatacijom povrede Poslovnika treba se izreći opomena ali i upozorenje.

da ja ne suosjećam sa ljudima u tim krajevima, meni reći koji dolje imam familiju, koji dolazim dole svake godine dva, tri puta je bezobrazno. Je bezobrazno, molim vas upozorite i opomenite gospodina Bulja. ja sam upozorio kolegu Bulja, ali ovo što ste vi sada rekli je potpuno neprimjereno. Ja vas podsjećam da ste vi jučer kada je jedan kolega vas ometao ja sam tražio da zašuti, bili ste zgroženi silno kako sam se ja usudio reći zašutite da vas se ne ometa. A šta ste vi sada rekli kolegi Bulju? šta ste vi sada rekli kolegi Bulju? Dajte ljudi držimo neku razinu komunikacije i parlamentarizma ovdje. Nemojmo se baš vrijeđati. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Branimir Bunjca. Izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Maras, možemo napraviti jedan maleni test, evo idemo izići na autocestu zagrebačka obilaznica i tamo ćete vidjeti mravinjak, vidjet ćete roj automobila i jedan auto za drugim u kolonama i onda ćemo doći do naplatne kućice i onda ćemo vidjeti kako te kolone skreću na staru cestu, bilo za Karlovac, bilo za Goričan, bilo negdje drugdje i nakon toga na toj istoj autocesti nalaze se možda dva, tri auta. Od ta tri auta dva su od saborskih zastupnika, jedan je eventualno od Vlade jer oni dobivaju povrat cestarine i njih je baš briga koliko iznosi ta cestarina. Zanimljivo je znati da jedna Slovenija ima dva put manje, duplo manje autocesti od Hrvatske, a duplo veće prihode. Zašto? Zato što ima vinjete. Naša Vlada kao što ste rekli umjesto da slijedi pozitivne primjere, ona diže cijene cestarina po autocestama po kojima se više nitko neće voziti. Dobro je da ste spomenuli ceste tzv. kalmetine predizborne ceste, sjećamo se da je to bilo uoči izbora. Postavlja se pitanje tko je izdao građevinsku dozvolu za Pelješki most da bi nakon toga ta građevinska dozvola bila poništena i radovi od 250 milijuna kuna su propali? Dakle tko snosi odgovornost za 250 milijuna kuna iz hrvatskih proračuna koji su bačeni u vjetar za Pelješki most

i da se ostvare i dodatni prihodi, ali ne preko leđa naših građana. Oni bi trebali raditi i motivirati ljude da se voze tim cestama ali to ne rade poskupljujući cestarinu 10%. Zbog čega mi ne uvedemo za hrvatske građane vinjete da onaj koji se vozi tijekom godine plaća manju cestarinu. Zbog čega netko tko dolazi u Hrvatsku izvana, iz Njemačke, Češke, Poljske, od tih autocesta ima veći benefit nego naši građani. Znači kada netko dolazi ovdje kao stranac koji nije sudjelovao u izgradnji i ne posjeduje, nije to bogatstvo koje je bogatstvo Njemačke, on je u istom statusu kao naši građani iz Zadra, Splita, Šibenika. Zato što naši građani se isto … jednom godišnje jer nemaju novaca za cestarine, svi idu starom cestom. Da ne govorim da smo na sreću zaboravili na one crne točke kod Krnjaka iza Karlovca gdje je svake godine dok nije bilo autoceste pogibalo u prometnim nesrećama 10, 15, 20 ljudi. Pa zar je to poruka Andreja Plenkovića, HDZ-a i MOST-a vozite se starom cestom, budite nesigurniji? Gledajte na turističkim emisijama autocestu A1, pa ljudi nemaju novaca za tu vožnju. Ja zbilja ne razumijem te poteze a pogotovo ako ne rješavaju dugoročno taj problem. Vjerujte mi sada su poskupili 10%. Zapamtite ove riječi, sljedeće godine će poskupiti još 10%. Jer je ovo ad hoc mjera koja ne rješava ništa, jer je ovo rješavanje problema koji su se nagomilali tijekom gradnje kada su se „kalmetine“ gradile i kada je 4x skuplja bila cesta nego što je bila trebala, trebala biti i sada to svi hrvatski građani moraju plaćati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I zadnja replika uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Maras, vi mene oduševljavate danas. Kolika je količina vašeg zaborava, to je strašno. Zašto ste dignuli ruku kao ministar 1.6.2012. godine za poskupljenje cestarine od 15%? Preko čijih leđa je to išlo? 1.6.2012. su autoceste u Hrvatskoj poskupile za 15%. Je li me slušaš? zašto ti je to bilo normalno tada? Jer li bio ministar u Vladi? Čemu to licemjerstvo? Zašto vam je bilo normalno da uđete u proces monetizacije i potrošite 10-ke milijuna kuna na nekakve konzultante, htjeli ste prodati te autoceste, narod se pobunio. Imamo referendum, ne damo naše autoceste. Odustali ste na Vladi u 30 sekundi o onome o čemu ste nam ovdje prodavali priče 3 godine. I sada silna briga, silna briga. Strašno. Ali je zaboravio da je dignuo ruku za 15%-tno povećanje cestarina. Zašto vam je bila normalna izjava bivšeg ministra financija, gospodina Linića koji je u jednom trenutku kada se zaduživao rekao, svaka je kamata dobra ako nam netko želi dati novce. Te su kamate bile sve iznad ovoga što se desilo jučer. Sve je bilo normalno. I njemu je bilo normalno da ovaj dug, javni dug, vanjski dug naraste pa za 80 milijardi u 4 godine. I kada ih pitate gdje ste potrošili novce nema odgovora. I sada silna briga. Nedavno ste gatali o poskupljenju plina od 25%, nije se desilo. Ali čemu takav način razgovora? Pa vi ste bili ministar. Pokušavamo restrukturirati autoceste ali mi je žao što je ova tema otišla u autoceste a govori o sasvim nekim drugim stvarima, učinkovitosti propisa. Ja ne znam koliko bi vama trebalo trubiti, gospodine Maras, ali čini mi se da s obzirom na ovaj način na koji ovdje nastupate da ste vi prva truba ovog Sabora. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Odgovor uvaženog zastupnika Marasa. Pa ja znam da vama niti jedna truba ne bi pomogla. Vama da trubi netko godinu dana vi ne bi ništa shvatili. Tako da s te strane bih vas upozorio na neke elementarne činjenice.

Znači još nisam sreo čovjeka u životu koji se oduševljava zaboravom. Gospodin Borić je rekao da je oduševljen kako sam ja zaboravan. Znači to je prvo šta je loše. Drugo, treba gledati sve što se dešavalo u povijesti i zbog čega je nešto dovelo do nečega. Ceste u Hrvatskoj su nažalost građene i poskupio je kilometar autoceste nakon 2003. godine, svi smo svjedoci zbog čega, svi znamo zbog čega, 4 puta u odnosu na ono što je bilo građeno do 2003. godine. Ako je cestarina i u proteklim godinama poskupila to ne znači da mora poskupiti ponovo. Ako je plin poskupio to ne znači da MOL mora zaraditi 300, 400 milijuna kuna godišnje više. To je nešto o čemu treba voditi računa. To je nešto o čemu naši građani žele slušati. Zašto MOL mora zaraditi 300 milijuna kuna godišnje gospodine Boriću? Zašto naši građani moraju plaćati cestarinu 10% ako su već i bila neka poskupljenja u proteklom razdoblju? Ako su i bila kažem. Nema potrebe da to tako bude i dalje, pogotovo kada nema kompletnog rješenja. Tako da nemojte se oduševljavati krivim stvarima i nemojte argumentirati krive stvari. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Kažimira Varde. Izvolite. **Varda, Kažimir (SMSH)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena državna tajnice. Ja ću se naravno referirati samo na tekst prijedloga zakona. U ocjeni stanja koje ste naveli uz prijedlog zakona, naveli ste da prepoznavanje i shvaćanje važnosti procjene učinka propisa u javnosti nije na dostatnoj razini, ali ja držim da je velikim dijelom to prepoznavanje i shvaćanje važnosti procjene učinka propisa nije prisutno ni kod nositelja prijedloga, dakle predlagatelja. I tu je problem. Mislim da trebamo posebno istaći ono što ste i naveli u ocjeni stanja, a čini mi se da se svi slažemo bar iz dosadašnjih rasprava da je prijedlog zakona dobar kao u prvom čitanju. Ja vjerujem da ćete za drugo čitanje prihvatiti i ovaj prijedlog koji je iznesen u ime kluba MOST-a a to je da se kod dostave prijedloga zakona u Hrvatski sabor dostavi i procjena učinkovitosti. To bi nama saborskim zastupnicima i Saboru kao zakonodavnom tijelu uvelike olakšalo i olakšalo i rasprave o samoj normi, a i donošenje zakona. Naime, bez ove procjene učinaka propisa imamo šumu zakona, šumu propisa. Više se ni najbolji odvjetnici ni suci ne snalaze u tome i to je činjenica. I mislim da bez toga, bez primjene neće ići. Zato ja evo ovako laički kažem ovo je Zakon o načinu donošenja zakona, ali nam fali zakon o odgovornosti za primjenu zakona. Ne mislim na one kaznene odredbe ili prekršajne odredbe u zakonu koji se odnose na pojedinca i pravne osobe, nego mislim na one koji su zakon predložili i koji bi ga trebali primjenjivati. Dakle, državna tijela. Posebno želim istaći zbog javnosti da ste čini mi se vrlo dobro u ocjeni stanja naveli da te izravne učinke kroz analizu izravnih učinaka treba posebno obratiti pažnju na učinke na području gospodarstva, tržišta rada, socijalne skrbi, mirovinskog sustava, zdravstva, zaštite okoliša. Posebno zaštite ljudskih prava kao i zaštite tržišnog natjecanja. Posebno ističem ono što je dobro obvezu procjene izravnih učinaka nacrta prijedloga zakona u odnosu na građane, u odnosu na obitelji, kućanstva, mikro, malo i srednje i velike poduzetnike. To je i današnja rasprava zapravo kolega zastupnika pokazuje, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadrugarstvo, radnike, umirovljenike, pružatelje uslužnih djelatnosti u pojedinim gospodarskim granama, hrvatske branitelje, manjine, socijalne skupine s posebnim interesima i potrebama ali ja bih dodao da bi i kod posebno, kod donošenja propisa zakona koji se odnose na direktive EU, da bi morali voditi posebno računa o običajnim i etičkim čimbenicima sredina ili populacija na koje se taj prijedlog zakona odnosi. Dakle u svakom slučaju treba mijenjati percepciju da je procjena učinaka formalna, proceduralna i administrativna zadaća a ne stvari paritativni iskorak ka uspostavi boljeg zakonodavstva. U svakom slučaju mislim da to ukupna rasprava danas pokazuje, da je prijedlog nacrta zakona dobar. Niste imali ni velikih primjedbi. Mislim da je najvažniji ovaj prijedlog da se ta procjena dostavi uz prijedlog zakona i to očekujemo u drugom čitanju, a osobno a i u ime svoga kluba podržat ćemo ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvaženi predstavnici ministarstva. Pa evo ja želim nešto reći o ovom zakonu i ovoj procjeni učinaka propisa. Kaže jedna mudra izreka što je više zakona to je manje pravde i mislim da se na neki način i mi u RH ponekad tako i osjećamo. Osjećamo da ne postoji jedan pravedan i pravičan sustav koji mnoge nedoumice, probleme, sukobe rješava jednostavno. Davno su ljudi pokušavali se organizirati u prošlosti i mi u svojoj bogatoj povijesti bilježimo te pokušaje kroz mnoge statute malih komuna. Ja dolazim sa otoka Raba recimo. Rapski statut iz 1326 godine vrlo jednostavan način, na jednostavan izričaj pokušava u tom vremenu rješavati odnose među ljudima, sva njihova prava i dužnosti. mislim da je to u tom vremenu bilo podosta i učinkovito. Naravno da smo mi puno od tog vremena napredovali i to se ne da uspoređivati. Međutim, činjenica je da su takvi dokumenti bez problema stvarali mir i red u takvim vremenima i u tim manjim mjestima ili čitavim otocima ili samim komunama. Mi smo na putu do EU u 10 godina zaista promijenili cjelokupno, gotovo cjelokupno hrvatsko zakonodavstvo. I u tih 10 godine naravno da su državni službenici ne samo primjenjivali, oni su i učili na koji način primijeniti određene pravne norme iz europskog zakonodavstva u hrvatski, učiniti nas kvalitetnijim, boljim, organiziranijim. Kad smo zatvarali zadnja poglavlja jasno je bilo da taj proces neće stati i mi danas i dalje usklađujemo vlastito zakonodavstvo sa svim onim što nam tijela EU dostavljaju na bazi tjednoj, mjesečnoj, godišnjoj i zasigurno da je ovakav jedan zakon potreban kako bi se još bolje i još kvalitetnije u tom sustavu organizirali. Jer gledajući ove naše zakone, a čuli smo i danas ovdje, zaista kada ih pitate što misle o hrvatskom zakonodavstvu, prva je svakako ona misao da je prenormiran, znači predetaljno, previše detalja, normi koje pobijaju nekada jedna drugu, više područja se preklapa, mnogi članci u mnogim zakonima na drugačiji način rješavaju isti problem i naravno da dolazi do problema u onom dijelu koji i kod onih koji takve zakone moraju primjenjivati, a to je prije svega pravosuđe, sustav presije. I naravno da nered u pravnom prostoru ostavlja najviše prostora onima koji griješe i oni dobivaju najbolju moguću pomoć da iskoriste takve prostore. Jer oni koji su o.k. koji rade normalno itd. uglavnom s njima pravosuđe ili bilo koja druga tijela i nemaju problem. E sada kada gledamo ovo što smo danas slušali ovdje i neku praksu koju ste vi obrazložili u prijedlogu zakona, zaista nekada i meni je malo neshvatljivo da je to zaista bilo tako, da smo mi u 2013. godini usvojili 216 nepredviđenih zakona, 2014., 2015. pa još 92 nepredviđena zakona. Vi imate u tri godine 400 zakona koje smo raspravljali u 7. sazivu ovog Sabora, u 7. sazivu, a da nisu uopće bili predviđeni. Što to sugerira? Sugerira da je postojala vlada koja nije imala određene postavljene jasne ciljeve i svaki je ministar očito radio što je mislio da je mu je potrebno u tom trenutku ne bi li ostavio dojam učinkovitosti nekakvih mogućnosti koje stvaraju zakoni. Pa se to tumačilo na raznorazne načine. 90% tih zakona sjećam se dolazilo je ovdje po hitnoj proceduri. Vi danas imate obrnuto, znači 90% svih zakona raspravljamo u dva čitanja. To smo promijenili. Ovaj Dom dobiva drugačiju ulogu i možemo utjecati. Pa mi smo imali zakone u tih 90% koji su dolazili po hitnoj proceduri 85% njih u onom dijelu gdje piše, procjena učinka na proračun RH, svaki je pisao nema učinka na na državni proračun. Pazite mi dobijemo zakon u 2012. Zakon o predstečajnim nagodbama i financijskom poslovanju u kojem nema nikakvih utjecaja na državni proračun, piše tamo. Pa imate zakon, ne znam, o financiranju jedinica lokalne samouprave nema učinaka na državni proračun. Naravno da je to bilo sve po meni krivo jer smo vidjeli učinke upravo tih zakona, posebno ovog o predstečajnim nagodbama na državni proračun. Samo u 2014. u 542 predstečajne nagodbe država se odrekla 892 milijuna kuna poreznih davanja. I to je bio model koji je i danas prihvatljiv mnogima koji raspravljaju s druge strane. Mi želimo drugačije i zato je ovaj zakon dobar i želimo postaviti jasne norme na koji način planirati cijelu godinu, normativno što tko ima raditi i na koji način dostavljati u procedure ono što mi moramo ovdje raspravljati. Kada gledamo ostvarenja pa imamo od onoga što se trebalo procijeniti, imamo ostvarenja u 2013. od 37,6% u 2014. 32,2%, u 2015. 10% procijenjenih učinaka. Od 140 planiranih procjena provedeno 34% u 2015. To je to savršenstvo i Vlada koja nam se i danas stavlja za primjer kao najbolje ikada u povijesti RH. I sada vi to sučelite na drugoj strani sa ovom Vladom i vidite reakciju, ne slažu se. Nisu se složili ni sa poreznom reformom, bili su protiv, iako smo išli u to da oslobodimo gospodarstvo određena sredstva, da jedan dio građana dobije veća primanja, da omogućimo jednostavniji porezni sustav, jednostavniji obračun. Sve ono što smo najavili to se i ostvarilo. Međutim imate drugačije reakcije. Mi se sjećamo zakona koje je prošla vlada donosila imenom za određene osobe. Da li zato što ga treba imenovati na dužnost, pa imamo recimo lex Komadinu, da li zato što treba nekoga zaštititi, pa imamo onaj čuveni lex Perković ili zato što nekoga možda treba eliminirati iz jednog prostora s kojim se bavi, čuveni lex Mamić pa ostali pojedinačno. Nisu se libili zakonima kažem prilagoditi pojedinoj osobi. Mislim da zaista ne trebamo osvrtati unazad ali ovo što ste napisali jasno pokazuje da je ovaj zakon potreban i da postoje razlike između vlada, ali i ozbiljnosti pristupa poslu kojeg se uhvatiš. Ako želiš voditi ovu državu jasno je da i ovaj zakon itekako treba doprinijeti. Jer bez pravila, bez planova vidimo da i u Saboru pokušavamo, evo najavimo barem koliko će trajati sjenica pa i tu imamo problema kaže opet su otišli na …, ali je sve već u dnevnom redu napisano i zna se kada je recimo zasjedanje. Sjednice su kada treba odrađivati poslove i kada je pauza i za neke druge aktivnosti saborskih zastupnika. Ovaj zakon kažem je prihvatljiv već u prvom čitanju meni osobno i mislim da treba proći što manje vremena kao što ste i vi predvidjeli s obzirom na ovo savjetovanje s javnošću gdje se često javnost sada pojavljuje zaista i sa mnogim primjedbama, ali ne razumiju ono što je možda i osnovno da kada želimo mijenjati jedan zakon ili neke članke, građani imaju svoj problem i žele mijenjati neke druge članke tog zakona pa reagiraju, ali im se svaka primjedba odbija i naravno opet dolazimo do nesuglasica između građana i vlasti jer razumijevanje našeg sustava još uvijek nije na nivou kojeg bi mi željeli s obzirom da zaista jest prenormiran. Tako da evo mislim da ovaj zakon jest dobar i da će ga koliko sam čuo prihvatiti već sada. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo više replike. Prav je uvaženog zastupnika Tomislava Panenića. Hvala lijepo. Kolega Borić, drago mi je da ste uočili zapravo upravo taj jedan stavak koji se pojavljuje na materijalima koje dobijemo a to je da znači određeni zakon, određeni, znači dokument koji dolazi nama na razmatranje, usvajanje, nema učinka na državni proračun. Ali ja bih rekao nešto moramo značajno mijenjati. Prvo, da li smo mi kada donijeli materijale da vidimo kakav je to učinak? Znači te procjene, ja nisam nikad dobio sa ovim materijalima i mislim da je u redu stvarno da tu procjenu netko tko je radi i kada bude i ovo se radilo znači da dobijemo sa ovim materijalima, ne treba nama netko suflirati i govoriti je ili nije nego mi trebamo ovdje zaključiti i na osnovu toga donositi i našu odluku i procjenjivati. A sigurno je jedno da državni proračun, on može biti direktno opterećen a ono što je najčešće bude indirektno kada oni koji zapravo svojim radom doprinose plaćanjem poreza našem proračunu onda ako njih oštetimo onda smo oštetili proračun. netko mora reći direktno možda ne utječe na proračun ali indirektno će sigurno jako utjecati. A i kada ste spomenuli Zakon o predstečajnoj nagodbi tu možemo vidjeti zapravo različite reperkusije na državni proračun. Pa ja sam već i ovdje izlagao slučaj Borova gdje smo npr. imali da, nismo zapravo normirali što znači predstečajna nagodba, nego tako možemo ostaviti kako kome odgovara. Ako je državna tvrtka kao što je Borovo gdje ostaje u našem vlasništvu onda banke se ne moraju odreći svojih potraživanja nego samo kamata. Dok npr. kada dođemo do BADEL-a onda skinemo gaće da bi smo dali nekom tko očigledno hoće preuzeti tvrtku, zapravo koji je, ja ovdje ću još jednom reći na razini kriminalnoga djela. Prema tome, mi moramo biti dosljedni u tome kako štitimo državnu imovinu, kako štitimo sve one koji su vezani za učinke propisa. Ali mi imamo isto tako odgovornost da ono što usvajamo ovdje stanemo iza toga, ne možemo samo prozivati prošle Vlade, složiti ćemo se, bilo je silnih pogrešaka koje sada popravljamo nego i sami moramo biti u tome dosljedni. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi zastupnik Josip Borić, odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Panenić, ja sam danas sa jednim kolegom tu iz Sabora govorio argumentirano, on je dignuo ruku za povećanje cestarina 15% i sva njegova rasprava je bila promašena jer su je jednostavno okrenuli u smjeru da pričamo o autocestama a zakon je sasvim nešto drugo. Procjena učinaka propisa ili onaj drugi dio koji također prati neki zakon, procjena financijskog učinka, mislim da im svaki zakon i da Ministarstvo financija na njega reagira. Ja isto mislim da ni jedan ministar baš ne može provesti sve što on sada želi. Pa mi bi možda o nekom području, recimo socijalne skrbi ili nekim drugim područjima gdje su osjetljive skupine stanovništva mogli napisati zakon koji bi mogao koštati nekoliko milijardi. Ali ako ministar financija kaže mi nemamo, kada vidim PFU obrazac, toliko sredstava naravno da takav zakon ne bi mogao proći. Znači organizirana država brine o tome da sve njezine sastavnice normalno funkcioniraju i svaki pokušaj boljeg ili napretka što ovaj zakon svakako jest, jer mi smo u 2015. godini usvojili u ovom Saboru ako se ne varam i metodologiju izrade zakona koji dolaze u Hrvatski sabor, koji su pomalo izmijenili način izgleda zakona koje bi trebalo, dolaziti ovdje u Sabor ali ne izgledaju svi zakoni baš da poštuju tu metodologiju koliko ja to vidim, znači ima onih koji su to prihvatili i rade po toj metodologiji ali ima ministara ili njihovih službenika koji ne rade po toj metodologiji. I to je moja sugestija evo vama da zaista i vi svi na svoj način pratimo to jer ponešto to treba sada izgledati drugačije nego što su bili zakoni koje mi raspravljamo. Evo, moja jedna mala sugestija. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika uvaženog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Borić, javio sam se za repliku prije nego što ste spomenuli postotak i odnos broja broja zakona koji u proceduru dolaze po hitnoj proceduri u odnosu na bivšu i sadašnju Vladu, odnosno na rasprave koje se sada događaju u Saboru i koje su se događale prije 2 godine, gdje smo gotovo sve zakone raspravljali po hitnoj proceduri. I to je bilo zbog jedne stvari a vi ste to onda kasnije rekli da je, kakav je to omjer pa da sada ne ponavljam. Ali druga stvar koju sam htio reći, spominjali ste brojne zakone koje je trebalo i bez ovog zakona o procjeni učinka na propise trebalo je voditi računa imaju li ti zakoni uopće kakvog učinka. Pa sam se prisjetio koliko smo u to vrijeme kada se donosio Zakon o strateškim investicijskim projektima govorili kako taj zakon apsolutno neće imati nikakvog učinka u realizaciji strateških investicijskih projekata u RH kako bi država da bi ubrzala bilo koji projekt trebala ući u pojedinačno sve one zakone koji su nužni za realizaciju pojedinog projekta bilo da je to Zakon o šumama, zakon o cestama, Zakon o gradnji, zakon o pomorskom dobru, dakle Zakon o izvlaštenju itd., itd., što se pokazalo neispravnim jer sada polako kada smo vidjeli da nam taj zakon nije donio nikakve stvari, poboljšice, da ništa nije ubrzao, da je eventualno nešto popisao ili napravio listu tih projekata ali se nije moglo ništa s time ubrzati jer niti jedan državni službenik ne može temeljem Zakona o strateškim investicijskim projektima, primjerice, postupati u onom zakonu koji je njemu lex specialis jer se on tog zakona mora držati i taj zakon je njemu važan, osnovni zakon kao kad rješava u pojedinačnom postupku. Prema tome, držim da na ovaj način pristup utvrđivanju da li neki zakon doista ima učinak, koliko ima pojedini zakon učinka,

Mi smo bili, ja i kolega Bačić u onom mandatu i stalno smo ih upozoravali da su im loši zakoni i da će otići s vlasti i da će ih ti zakoni ustavi, da će im mnogi smetati s obzirom da su ih donijeli, kada dođu u oporbu da će ih smetati, upravo zakoni koje su donijeli i neka pravila koja su uspostavili. I to je danas, ovdje vidljivo. Jer mi se pokušavamo prilagoditi novom načinu i zaista 90% zakona sada ide u dva čitanja. I sad imamo drugi problem, sad imamo primjedbe oporbe da ne stignemo riješiti sva pitanja sa dnevnog reda, a zakone raspraviti ipak moramo. Tako da ćemo na zadovoljstvo oporbe morati reći sve ćemo raspraviti u ovoj godini, sjednice traju i mogu trajati i naravno unutar ustavnog roka i to ćemo riješiti. Što se tiče zakona, ja se sjećam onog Zakona o brdsko-planinskim područjima. Gledajte dođe ministar tada regionalnog razvoja i potpredsjednik Vlade. Ogoli cijeli zakon, sve izbaci iz njega i ostane unutra da ljudi ili oni koji žive na tom području brdsko-planinskom jedino što mogu po tom zakonu mogu otići u šumu i brati šumsko bilje i voće. A ja kažem ukinimo taj zakon. Politika nije htjela jer kako će SDP ukinuti Zakon o brdsko-planinskim područjima pa da im to ostane kao pečat. Ne, neka ostane barem ta jedna odredba iako je beskorisna. ovo što predlažem zaista mora riješiti i te probleme, zaista ima zakona koje treba onako presjeći jer ne pridonose apsolutno ničemu, a samo stoje i broje se kao nekakav broj. I onda nije čudno s obzirom na taj način ponašanja da su 400 zakona donijeli mimo plana, uopće ih nisu planirali a dug im je zbog toga narasao na 80 milijardi više jer nisu ništa planirali. I naravno da su ostali iznenađeni. Pokušavajmo mi raditi zaista drugačije i mislim da ovaj zakon ide u tom smjeru. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Sabine Glasovac, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Boriću, vi kao da ste prespavali proteklih dva, tri mjeseca i kao da niste bili u ovoj sabornici kada se donosila jedna od ključnih reformi, a to je porezna reforma. Vaša Vlada ju je predložila. Od 15 zakona u paketu porezne reforme 7 ih je moralo proći kroz proceduru procjene učinaka propisa. I ministar je sam to priznao i rekao je zapravo da ste prekršili zakon. To vam je Zakon o porezu na dohodak, Zakon o PDV-u, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na promet nekretninama, Zakon o lokalnim porezima, Zakon o trošarinama, Zakon o posebnom porezu na motorna vozila. Sve su to zakoni koji su morali proći proceduru procjene učinaka propisa, zaobišli ste ju, prekršili ste zakon, ignorirali ste zakon. I ne samo to, zaobišli ste i javnu raspravu, zaobišli ste i ugovor sa socijalnim partnerima. Vi se sad pravite kao da se ništa nije dogodilo, a ovim poreznim zakonom ste dotaknuli svakog čovjeka u RH. Umirovljenicima ste uskratili prava, ništa nisu dobili kroz poreznu reformu. Mladim obiteljima ste uskratili prava da bez poreza kupuju prvu nekretninu. Umjetnicima, novinarima kroz nove namete u doprinosima ste isto tako otežali život. I vi sad ovdje moralizirate, a riječ niste rekli o poštivanju postojećih zakona kada se ovdje donosila porezna reforma koja se tiče svakog građanina u ovoj državi. Meni je to naprosto nevjerojatno. I istina je da prošla Vlada nije poštivala u svim segmentima proceduru procjene učinaka propisa. I meni je drago da se iz toga nešto i naučilo, da je ta procedura bila iznimno komplicirana, iznimno spora i otežavala je donošenje zakona. Jer da nije tako ne bismo danas raspravljali o ovim izmjenama i dopunama. Vama je olakšan put, ali molim vas nemojte moralizirati kad ste kršili još i gore zakone, tako da niste vjerodostojni. **Reiner, Željko (HDZ)** Uvaženi zastupnik Josip Borić će odgovoriti. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice vjerodostojni smo i sad ću ja argumentirati. Znači nije bilo 15 nego 16 zakona. Činjenica jest da smo malo bili u vremenu kojem je to sve trebalo stignuti jer smo morali donijeti državni proračun i htjeli smo da od 1.1. krene prva porezna reforma i ona ima svoje učinke. Znači, rekli ste da umirovljenici nisu ništa dobili. To nije istina. Iz JPPD obrazaca ispada da od 151000 od 151000 umirovljenika kojima se jedino i mogla podignuti mirovina za njih 42000 se podigla mirovina jer je to bilo moguće jer su plaćali određeni dio poreza. Oni koji nisu plaćali porez iz svojih davanja ili primanja ne mogu ni dobiti. To nisu uspjeli dobiti ni kroz vaše porezne reforme jer jednostavno nije moguće. Tako da ne možete izgovarati takve neistine. Što se tiče samih umirovljenika napravljena je prva usklađenost mirovina za 0,5% s 1.1.2017. Drugo usklađivanje ide za 0,8% 1.7.2017. godine. Za to postoje sredstva u proračunu. Znači, brinemo se da ono što smo rekli, obećali to i ostvarimo. Možete uzeti program Vlade da to sebi i potvrdite. Činimo zaista sve napore da budemo drugačiji od onoga što vi radite, znači. Imali ste najavu poskupljenja plina, nije se dogodilo. Vi ste bili razočarani, vi ste bili silno razočarani s tim. Sada pokušavamo spasiti ono što nam je ostalo kad govorimo o autocestama da restrukturiramo cijeli sustav, restrukturiramo i u razgovorima sa onima koji će nam omogućiti restrukturiranje i refinanciranje obveza koje su najveće u sljedeće tri godine. Moramo povući određene poteze. Nema ništa ne šteti dan za ništa, ne nešto ide za određenu aktivnost i mi ćemo to učiniti. Ali nećemo učiniti ono što ste vi htjeli. Nećemo prodati autoceste nekome za nekakve novce i reći to više nije naša briga.

odstupio je od teme. On priča o autocestama, priča o plinu vezano uz zakon, odnosno nema odgovor na moju repliku gdje sam ga ja vrlo jasno upozorila da je Vlada RH prekršila prekršila Zakon o procjeni učinaka propisa kada je donosila poreznu reformu koja se tiče svakog građanina i kojima je mnoga prava uskratila, kroz koju su profitirali samo bogati, siromašni ne. …/Upadica Reiner: Dobro.

prilično široko od onoga što je uska tema. Prema tome, procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik. **Glasovac, Sabina (SDP)** Ja mislim da ste ga i vi sada povrijedili, ali to vama na dušu.

gospođa govori o temi koja nije predmet rasprave. Gledajte mi imamo jednu stranku s druge strane koja nikada ne govori o temi rasprave. Ja sam to danas u dvije replike rekao da smo sa Zakona o procjeni učinka propisa skrenuli na temu autoceste. Ona je skrenula na umirovljenike, na poreznu reformu itd. Znači zloupotrebljavaju Poslovnik ne bi li nakon replika dobili priliku da još nešto kažu. **Reiner, Željko (HDZ)** Nemojte to vi činiti prema tome procjenjujem da nije prekršen Poslovnik. Sljedeća replika uvaženog zastupnika Branimira Bunjca. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Borić. Vi ste sami spomenuli poreznu reformu prema tome legitimno je da se o njoj raspravlja, dakle govorimo o procjeni učinaka. Vi ste tu poreznu reformu spomenuli kao neki veliki korak u povijesti ekonomije ekonomije i razvoja društva, međutim ja ne znam, možda mi živimo u nekom paralelnom svijetu. Evo dva i pol mjeseca su prošla, ja te učinke ne vidim, a na koncu konca postoje službene statistike što se u zadnjih dva i pol mjeseca dogodilo nakon uvođenja te velike reforme. Poskupilo je gorivo 1,5%, poskupila je hrana 1%, poskupila je kupnja nekretnina za 4%, zatvorilo se nekoliko tisuća radnih mjesta, posebno onih sezonaca koji čekaju radna mjesta tijekom zime, poskupili su plin i struja iako vi tvrdite da nisu, ali jesu jer je ta odluka samo odgođena i to na štetu onih koji distribuiraju energiju, poskupjele su ugostiteljske usluge. Sada od 1.4. poskupiti će cestarina, to su učinci porezne reforme koje hrvatski građani osjećaju na svojoj koži. I doista se moramo zapitati da li je s tom poreznom reformom napravljeno nešto korisno za ovu državu ili je napravljeno nešto loše. Ta porezna reforma između ostalog otvorila je rekli ste prostor poduzetnicima, ali mi vidimo da ju oni ne koriste, da evo najveći poduzetnik u RH usprkos vašoj poreznoj reformi traži pomoć Vlade i sprema mu se propast. Prema tome, mislim da procjena učinka porezne reforme pokazuje jednu drugu stvarnost od bombastičnih najava. Hvala lijepo. **Reiner, Hvala lijepo. Ja znam da gospodin Bunjac uvijek ima neke svoje statistike. On je jučer isto također ovdje izgovarao neke svoje statistike o 1% recimo povjerenja u pravosudni sustav, oni imaju u Živom zidu svoja istraživanja. Bojim se samo da recimo Ustavni sud ne prenese ingerencije na glavni odbor Živog zida jer bi tada zaista bili u nekom većem problemu. A jučer mije rekao koja mu je država najdraža u kojoj bi on želio živjeti i koja odgovara standardima Živog zida. Rekao je to je Dominikanska Republika i neka se ja malo o tome priučim na internetu, ja sam pogledao. To je jedna država koja ima desetak milijuna stanovnika, osnovne odrednice te države je da je 40% stanovnika siromašno i da je to najveća iseljenička latino država tj. stanovništvo u SAD-u. Evo s obzirom da s obzirom da je to njemu ideal mi ćemo u HDZ-u baviti se s našom državom, pokušati je učiniti malo boljom. Živi zid neka kažem nastavi svoje djelovanje koje se u Hrvatskoj naziva demagogija ili populizam. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Marije Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani kolega, podržavam vašu raspravu posebno u onom dijelu gdje ste se dotakli prenormiranosti o čemu sam nešto i sama govorila u raspravi. Smatram da zaista naši sugrađani često puta imaju taj dojam, a ne samo oni nego i svi oni koji rade u svim institucijama države, a isto tako i na lokalnoj i područnoj samoupravi, koji moraju primjenjivati propise. Često puta smo svjedoci da su u dilemi koji propis primijeniti jer kada se propisi donose u hitnoj proceduri često puta promijenimo jedan članak, a onda on ima reperkusije još na nekoliko propisa i onda smo u dilemi kako postupiti. To zasigurno nije dobro kako ste i naveli u prošloj vladi bila praksa donošenja propisa u hitnoj proceduri i ja sam zadovoljna što u ovom mandatu kada sam i sama zastupnica mijenjamo praksu. Kako nije provedena procjena učinaka možemo vidjeti i u poreznoj reformi prošle vlade, kada su zaista propisi utjecali na to da su neke jedinice lokalne samouprave skoro doživjele bankrot zbog toga što su im smanjeni prihodi. A isto tako Zakon o sprečavanju sukoba interesa doživljava izmjene u jednom članku 2012. godine kada su se prvo postavili uvjeti za imenovanje kriterija, ustvari za imenovanje članova uprave, a onda su se kasnije odmah par mjeseci nakon toga izmjena zakona istog članka kada su se ukinuli, isti ti kriteriji, a onda su se pred kraj mandata vlade Zorana Milanovića ponovno postavili takvi kriteriji. Evo to je primjer kako ne treba raditi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Mi ćemo njih podsjećati na to što su radili, ali ne zato što mi želimo biti jednaki kao oni. Želimo biti bolji i moramo biti bolji i ovaj zakon je nešto što čini bolje. Zato postoje razlike i zato će to jednog dana doći i na izbor pa ćemo vidjeti što ljudi misle o svemu ovome u srazu i vlasti i oporbe i onih koji nešto trebaju. Što se tiče zakona koje su oni donosili, evo spomenuli ste Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Tada su uzeli milijardu i 800 milijuna kuna, osnovali kompenzacijski fond od 500 milijuna kuna i rekli evo to smo vam vratili. Milijardu i 300 ostaje državi. Što je rekla porezna reforma i ova Vlada? Uzeti ćemo vam 2 milijarde do 6. mjeseca, vraćati ćemo vam za mjesec iz prošle godine prihode koje ste ostvarili, u 6 mjeseci napraviti ćemo novi Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave. To je u toku i nadam se da ćemo ga raspraviti do sredine ove godine i sastaviti, tj. složiti jedan drugačiji sustav financiranja samih lokalnih samouprava. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. I zadnja replika uvaženog zastupnika Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Borić, mene vaša rasprava nije iznenadila, ona je očekivana, tipična za vas, ona je viđena, ona je već čuvena i ide otprilike ovako. Ova Vlada i svi zakoni i propisi koje ove Vlada donosi su genijalni i Vlada sama po sebi je genijalna. A dokaz za to je taj da prošla Vlada i svi njezini propisi nisu valjali apsolutno ništa. Pa ako je prošla Vlada npr. poskupljivala cestarine onda je to gotovo kriminalni čin za razliku od ove Vlade koja kada poskupljuje cestarine onda je to upravo genijalno. Dakle, rasprava očekivana, nemaštovita i manje-više dosadna. Ali nisam se ja zbog toga digao na repliku nego da vam pokušam objasniti da ukupne društvene odnose ne određuju samo zakoni i propisi kojima je moguće mjeriti učinak, procjenu učinka. Postoji i političko djelovanje mimo zakonodavnih procedura, mimo donošenja propisa koji imaju itekakav utjecaj, ne samo na proračun, nego na ukupna društvena zbivanja ili ako baš hoćete na život ljudi u nekoj zemlji. Pa evo ako npr. premijer Plenković, ha, tako, nerazumno, u Ukrajini da nekoliko vrlo čudnih izjava onda imamo reakciju povrijeđene ruske strane a onda ti ruski vjerovnici npr. se se idu osvećivati na Agrokor. A ako se oni osvete na Agrokoru onda će 35 tisuća domaćinstava izgubiti posao u tom Agrokoru. A zašto? Pa nije to u propisu napisano, ni jedno, to što je Plenković napravio u Ukrajini. tko će napraviti procjenu učinka toga nerazumnog poteza. Kada predsjednica ne vidi nikakvu fašizaciju zemlje a imamo sud u Chicagu gdje traže 35 mislim milijarde dolara a onda se pozivamo na ZAVNOH. A zašto se na ZAVNOH ne pozivamo kada ove ustaše izađu van? A kakav će to efekt imati 35 milijardi dolara? Tko će napraviti procjenu toga učinka? Znači nemojmo samo o zakonima, gledajmo ukupno politiku. Hvala vam. Hvala. Nama je ipak posao ovdje da govorimo o zakonima prvenstveno i o temi. Kolega Borić, izvolite, odgovor. **Borić, Josip (HDZ)** Kolega Stazić, kaže jedan vaš lijevi intelektualac koji je sada dosta i važan u SDP-u, kaže da je kod vas disciplina fraziranja istisnula disciplinu mišljenja. Znači i to radite cijelo vrijeme ovdje u sabornici. Gledajte, otkada je vaš orao pao i to dva puta, on jednostavno ostavio je iza sebe jedan sustav koji se jednostavno malo i razbježao. Više-manje ih nema, jedan govori, više drugi slušaju. Postoji jedna borba i pokušaj da se nametnete kao stranka, kao oporba, međutim to vrlo teško ide i rejtinzi su zaista katastrofalni. Ali zbog toga što zastupate, gledajte, vi spominjete fašizaciju društva, tih tema u Saboru gotovo nema. Da se vi ne dignete, pokoji puta, o tome nitko ne govori. Pokušavamo raditi ono za što smo tu izabrani. I Vlada da pokuša osigurati ono što joj je zadatak, nova radna mjesta, gospodarski rast, smanjiti deficit, urediti javne financije. I to radimo, na vašu žalost ali to je tako. I ovo što i sam premijer kaže da je sporadično, to je vaš jedini nekakav interes zbog čega ustvari i SDP na neki način i postoji. I to ste radili i dok ste bili na vlasti, ideologija vam je bila misao vodilja cijele te vlasti. I vaš konsenzus koji se je sveo u onu rečenicu ili mi ili oni je jednostavno nešto što možda i dan danas ima određene učinke na stanje hrvatskog društva. Ali i to ćemo sanirati bez obzira na vaše pokušaje da se isključivo bavimo samo tim temama. Ima zaista dobrih tema. A tko će procjenjivati učinke? Pa nećemo to dati SDP-u da nam procjenjuje učinke. Vi ste procjenjivali učinke vaših propisa. Vi ste ovdje sjedili kao potpredsjednik i u tim silnim procjenama javni dug nam je narastao za 80 milijardi u 4 godine. Mi sada pokušavamo smanjiti vanjski dug, ako to pratite, i dosta smo uspješni u ove dvije godine koliko god možda to minorno izgledalo za vas. Hvala lijepa. Sada bi u ime predlagatelja uvažena državna tajnica Nataša Mikuš Žigman imala završnu riječ. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici. Dozvolite dakle da u ime predlagatelja zahvalim na, mogu reći, dakle podršci koja čini mi se, se dosta jasno iskristalizirala kroz raspravu o ovom prijedlogu zakona i podršci dakle koju se dalo i u smislu donošenja jednog takvog propisa. Isto tako naravno ćemo sa dužnom pažnjom razmotriti i ugraditi u prijedlog zakona dakle one primjedbe, konstruktivne primjedbe koje idu u smjeru poboljšanja njegovog sadržaja i same primjene. Kako je dosta riječi bilo o poreznim propisima a vezano uz to i uz Zakon o tržištu plina, evo željela bih samo naglasiti zaključno da u porezne zakone, dakle u svih 16 zakona je ustvari ugrađena dakle odredba prema kojoj će se procjena učinaka tog propisa, tih propisa dakle napraviti u ex post metodologiji, dakle naknadno u roku koji je u stvari zadan tim propisima, a ono što mi se također čini bitnim naglasiti obzirom da je bilo istaknuto na samom početku rasprave jest dakle pitanje kapaciteta za provedbu. Svjesni smo dakle važnosti izgradnje kapaciteta za pravilnu provedbu ovog propisa. Na tome se kontinuirano već i sada radi, dakle kroz odgovarajuće obrazovne module, odnosno edukaciju koja se organizira za stručne nositelje i to je svakako jedna od aktivnosti na kojoj ćemo dakle još intenzivnije raditi uoči očekivane primjene ovog novog zakona kojeg sada predlažemo. Hvala vam lijepo.